rekel, konzultiral z državnim sekretarjem, ki je pač pristojen za stanovanjsko politiko in tako je, da je splošna podlaga za to dokapitalizacijo stanovanjskega sklada Zakon o javnih skladih v svojem 10. členu, medtem ko so v stanovanjskem zakonu podlaga 147., 148. in 148.a člen, člen, ki govori o tem, da pač proračun lahko zagotavlja sredstva za stanovanjski sklad. Za še bolj poglobljeno podla..., razpravo o stanovanjski politiki pa vas bom vendarle prosil, da morda ob naslednji priložnosti.

Ni pravzaprav stanovanjski zakon podlaga, podlaga sta tako Zakon o javnih skladih kot akt o ustanovitvi stanovanjskega sklada Republike Slovenije, kar sem pa jaz spraševal in še enkrat, nisem bil razumljen; s sto milijonov evrov ste dokapitalizirali stanovanjski sklad, ampak brez pravne podlage, kako bo s tem denarjem, torej stanovanjski sklad ali pa država, kdorkoli, upravljal, kajti kolikor sem jaz seznanjen, tudi teh 50 oziroma 51 milijonov evrov, ki ste jih namenili na pravni podlagi, ki bi lahko zdaj, ne bom interpretiral, ker to interpretira le sodišče lahko, ste v letu 2023 in 2024 samo namensko premoženje povečali. Za to je šel ta namenski sklad oziroma namensko premoženje iz slabih 400 milijonov na 475 milijonov v dveh, treh letih, nič se pa s tem denarjem ni zgodilo, tam čaka, tam stoji. **85. TRAK: Hvala. Želi še kdo razpravljati pri posebnem delu predloga sprememb proračuna? Vidim, da je še želja, zato odpiram prijavo. Imamo enega prijavljenega, gospod Milan Jakopovič, imate besedo. Izvolite. Hvala lepa. Jaz bi se odzval na nekaj razprav. In sicer, kolega Lisec se je spraševal, če nas bo zadel komet. Ne vem, saj ste bili na Odboru za finance oba dneva, kjer je bilo jasno razloženo, zakaj se povečujejo sredstva na postavki DSP? Ne razumem. Ali niste bili? Saj ste bili in točno veste, ampak kar naprej eno in isto ponavljamo, pa se vam razloži, ampak ne, se zbriše to. In potem, ko imate prvo priložnost, ko imate eno in isto, prav, saj jaz nimam problema vam še enkrat razložiti. Jaz sem mislil pač, da razumete, ko se vam enkrat razloži, pa pol, okej, mogoče ste zgrešili, pa se vam drugič razloži, ampak ne vem, tretjič, da vam razlagam sploh ob taki razpravi nas bo zadel komet. Povišanje sredstev na postavki DSP je zgolj samo zato, ker je letos upoštevano usklajevanje, ki ga ni bilo, saj se spomnite. Usklajevanje ni bilo, letos pa pač je v proračunu, za to so zagotovljena sredstva. In to je povsem enostaven razlog en stavek, najbrž ga boste razumeli. Ali bo jutri ponovno vprašanje, če nas bo zadel komet? Sredstva se povečujejo, ja. Zdaj vemo zakaj. Spoštovani kolegi iz opozicije, 0,5 odstotka ste želeli prerazporeditev. V redu, manj kot 0,5 odstotka prerazporeditev, ampak zakaj, zakaj ste jih? Amandmaji v SDS bi v veliki meri vzeli sredstva iz postavke DSP, denarna socialna pomoč. Za leto 2025, 22 % vseh sredstev in potem poslušam, da so to premišljeni amandmaji. Poslušam, da ste se konstruktivno lotili svojih predlogov. Zdaj naslavljate in jemljete sredstva iz postavke DSP, (denarna socialna pomoč) pa vemo, da so socialni transferji tisti, ki pomembno znižujejo revščino v naši državi. Včeraj smo imeli sejo odbora, na kateri ste bili blazno glasni, ampak hkrati vlagate kopico amandmajev, ki jemljejo ravno tem. Če ne bi bilo socialnih transferjev, bi bilo v Sloveniji tveganju revščine izpostavljenih 400 tisoč ljudi. Tem znižujete sredstva. Pa grem lahko še bolj direktno. Znižujete, kar sem tudi na odboru povedal, znižujete 55 let stari invalidki, ki je iskalka zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje. Tej jemljete, ali je to premišljeno, kam dajete? V ceste. Rečeno je pa bilo, da se po teh cestah se tudi oni vozijo. Pa kako vas ni sram? Po teh cestah se tudi oni vozijo. In zdaj bomo socialno državo osiromašili v letu 2025 za 22 % vseh sredstev, v letu 2026, kar bomo pa najbrž spet potem razpravljali razpravljali pa celo 24 % vseh sredstev. Pa še nekaj naj bo jasno, ta postavka, iz katere jemljete in dajete za ceste vsebuje tudi varstveni dodatek. Ne gre samo za denarno socialno pomoč, ki se dotika te invalidke, gre tudi za vse starejše ženske nad 65 let oziroma na 63 let in moške nad 65 let, ki so upravičeni do varstvenega dodatka. Tem jemljete in dajete v ceste. Zakaj? Ker se vsi vozimo po teh cestah.

Še eno zadevo, in sicer dolgotrajno oskrbo, ki ste jo nekako tako do zdaj naslavljali tako kot zdaj kolega Hoivik stanovanja, nič ni v redu, vse se bo podrlo in ne vem kaj, ne? Prav oskrbovalec družinskega člana je en tak primer pozitiven, ki v tem trenutku deluje. Državni sekretar je že razložil, ne, približno sto oseb na mesec se vključi dodatno v ta sistem. Sto na mesec. Do konca leta, predvidevanja govorim, predvidevanja do konca leta 2024 naj bi bilo v ta sistem, ne, oskrbovalca družinskega člana vključenih že okrog 1500 oseb, naslednje leto 1900,

eno in isto se pogovarjamo skozi, pa vam je že bilo razloženo, v petek, v soboto in danes spet vse tisto, kar je bilo povedano, je izbrisano in zdaj smo spet na istem. Ampak ja, očitno vam je treba večkrat povedati, saj ni problema. In ko boste govorili o revščini, imamo kup starejših ljudi, ki živijo v revščini in je socialna država tisto edino, tista edina vejica, ki jim pomaga preživeti preko denarne socialne pomoči za vse tiste, ki prejemajo manj kot 480 evrov, in preko varstvenega dodatka za vse tiste, ki prejemajo manj kot 712 evrov. In vse te ranljive ljudi naslavljate s svojim amandmajem in za skoraj četrtino želite nižati sredstva na tej postavki in jih dajati v ceste. Hvala lepa za take predloge. Hvala. Kolega Andrej Poglajen, replika. povedane. Točno sam ve, da ne moremo jemati točno določenim posameznikom. In Slovenska demokratska stranka, tudi prejšnja vlada Janeza Janše se je vedno zavzemala za to, da tisti, ki so potrebni socialnih transferjev, da le ta dobijo, nismo se pa nikoli zavzemali za to, da bi socialne transferje dobivali tisti, ki jih ne bi smeli oziroma jih izkoriščajo. In s tem, ko tako burno branite le-te, pač nekako samo polnite svojo volilno bazo oziroma jo zagovarjate. Mislim, da točno veste, da največ amandmajev, ki smo jih vložili, se nanašajo na postavko integracija in oskrba migrantov, za katere smo jasno povedali, kakšno je stališče, se pravi, varna meja pomeni manj izdatkov za omenjene, omenjene oskrbe in tako imenovano integracijo. mogoče se vam ne zdijo projekti, ki smo jih v obliki amandmajev vložili, da bi se ponovno, ponovno uvrstili v načrt razvojnih programov, ampak veste, jaz vam predlagam, da si enkrat poslanci koalicije vzamete čas pa se zapeljete ali pa odpravite ven meja ljubljanske obvoznice, pa boste hitro ugotovili, kaj so prioritete ljudi tam. Hvala lepa. Hvala. Želi še kdo razpravljati pri posebnem delu predloga sprememb proračuna? Vidim, da je še želja. Odpiram prijavo. Imamo Imamo tri prijavljene. Najprej dobi besedo gospod Andrej Hoivik. Izvoli. hvala lepa. Jaz bi prosil še za odgovor državne sekretarke na Ministrstvu za finance, gospe Jazbec, kako vas je stranka Levica prepričala, da ste tako dokapitalizirali Stanovanjski sklad v 2023 in 2024 z 51 milijoni evrov, in kako vas je prepričala, da ste bianco menico dali za milijardo evrov v prihodnjih desetih letih za stanovanjsko politiko oziroma gradnjo brez pravne podlage, ki bo omogočila, da se teh sto milijonov letno porabi za neprofitna stanovanja. Hvala. Hvala. Naslednja dobi besedo gospa Sandra Gazinkovski, izvoli. Jaz bom samo na hitrico povedala. Število oseb, ki je prejemalo denarno socialno pomoč leta 2021 je bilo 109 tisoč 17, letos pa 71 tisoč 103. Tako da to, kar govorite, gospod Poglajen, je čisti absurd.

da gre za moje volivce, naše volivce. Zdaj, sami podatki negirajo to vašo izjavo. V bistvu ne gre za volivce. Če bi šlo za volivce, bi nekako želel, da jih je čim več, ne da jih je čim manj, ne pa vemo, da jih je vedno manj.

v tem času, za dve tretjini jih je manj kot v času vaše Vlade. Skratka, na eni strani

naj bi jih bilo čim več. Mislim, niti ne razumem tega, so pa dejstva. Najnižje število brezposelnih, število prejemnikov DSP se niža. Imate najvišje število zaposlenih, hkrati pa je, ker se je večkrat slišalo tudi to da, ne vem, denarna socialna pomoč odvrača od dela, v tem trenutku je razlika ta GEP med denarno socialno pomočjo in minimalno plačo najvišja, do sedaj, najvišja, in nekako ne morem pristati na vse te nebuloze, ki jih očitate. Skratka, jaz imam čisto vest, ne gre moji volivci ali ne gre za to, da se v Levici zavzemam za odpravo revščine.

Najlepša hvala. Ja, mislim, čudi me to pravzaprav, vztrajanje gospoda Hoivika, da ni pravne podlage za stanovanjsko politiko, za dokapitaliziranje stanovanjskega sklada in posojila oziroma morda me pa niti ne čudi no, mislim prva Vlada v zgodovini, ki je to zavezo naredila in tudi zapisala v proračun in namenila sto milijonov letno in v desetih letih milijardo za to, da res zaženete sistemsko gradnjo stanovanj, javnih najemnih stanovanj za naše državljane, in najbrž je tukaj to razlog za vztrajanje, da je nekaj narobe, nič ni narobe, končno smo storili tisto, kar je bilo potrebno storiti.

jaz sem, spoštovani državni sekretar, ko smo imeli to prvič v javnosti, sem pozdravil, da se bo investiralo v stanovanja, čeprav še enkrat, jaz sem bolj za to, da je linearna kombinacija tako neprofitnih stanovanj kot to, da ljudje lahko dobijo kredit, da lahko so sami lastniki teh stanovanj, ker vsi ves ta denar bo tam stal, tudi če se bo nekaj zgradilo, bodo ljudje notri 5, 10, 15, let, in potem ne bo njihovo, in jaz upam, da ko boste končno pravno podlago ne samo za preložitev iz bilance ven na stanovanjski sklad, to drži, to imate, ampak kako bo teh 100 milijonov evrov investiranih, da bomo potem videli, aha, to stanovanje se je zgradilo, to se bo

družina, oseba po 5, 10 ali 20 letih postala lastnik takšnega stanovanja. To pa bi bila investicija za prihodnost in tudi ta investicija bi potem spodbudila nataliteto, ki je zelo nizka na žalost v naši državi. Hvala.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 Prehajamo na razpravo o vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 18. novembra 2024, ki je bil objavljen na e-klopi. Prehajamo na proračunskega uporabnika 1540, Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Podpora manjšinam ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ja, kolega Kosi. Še kdo? Kolega Kosi, izvolite. hvala za besedo, lep pozdrav! Torej, samo, da obrazložim naš amandma. Torej, dejstvo je, da mi predlagamo s tem amandmajem, da se v prihodnjem letu zagotovi dodatnih 150 tisoč evrov za madžarsko samoupravno narodno skupnost v Občini Lendava. Saj je iz številk jasno razvidno, da je za Občino Lendava namenjeno sorazmerno manj sredstev in zato se pravzaprav občina Lendava in pa tudi ta samoupravna narodna skupnost nekako trudita, da se ta neskladja uskladijo seveda, ker ne želimo, da bi bilo to v škodo drugim narodnim skupnostim, da se pač to ostane, torej, predlagamo, da se teh 105000 evrov iz programa, torej za migracije, in se nameni torej za podporo, podporo nevladnim skupnosti oziroma tej narodni skupnosti. Kajti mislimo, da je to bolj pomembno, da ima narodna skupnost zagotovljena finančna sredstva in njeno delovanje, kot pa za ilegalne migrante. Hvala.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

s postavke Ministrstva za digitalno preobrazbo, pravzaprav s projekta tako imenovanega "super računalnika". Zaradi prejšnjega odgovora predsednika vlade, včerajšnjega odgovora, ko je dejal, da bo Vlada najprej zgradila stavbo, potem pa postavila noter računalnik, vemo, da v letu 2025 take stavbe ne bomo zgradili. Nemogoče je, še tisoč stanovanj na leto ne moremo zgraditi, kako bomo postavljali take zgradbe. Zato smo prav pri tej postavki zmanjšali za deset milijonov evrov in to postavko dali na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Zdaj pa bom konkretiziral. 30 milijonov evrov imamo sredstev na voljo v letih 25 in 26 pod tako imenovanim Gošo6 projektom in avgusta je bil ta razpis razpisan. Prijavilo se je več ponudnikov, torej zasebnih podjetij, ki so zaračunala 31,4 milijona evrov, me bo popravil državni sekretar, če nisem prav seznanjen s podatki. To pomeni, vseh teh 30 milijonov evrov, če bodo vsi ti izbrani smo že počrpali, še celo primanjkljaj 1,4 milijona evrov. Zato v naši poslanski skupini predlagamo, da v letu 2025 poleg sredstev načrta za okrevanje in odpornost nadgradimo deset milijonov, torej to bo ena četrtina, da hkrati ponudimo teh deset milijonov evrov na posebnem razpisu, to je lahko aneks, Gošo6, kjer bomo omogočili, da bodo ti ponudniki prišli tudi, na primer, gredo v Gorenjo vas, Poljane, gredo v Žiri, v Škofjo Loko jih žal ni oziroma jih ne bo, pa imamo vsaj 15 naselij, kjer še ni dostopa širokopasovnega omrežja, to so kmetje po večinoma, starejši ljudje, ki si želijo biti seznanjeni in tudi s tem bi bila spoštovana pravica do obveščenosti, to pa je ustavna pravica. Zdaj, ne vem, kdo je pripravljal obrazložitev Vlade, kajti tukaj zavajate, spoštovani. Piše, da predlagani amandma zavračamo iz razloga, to Vlada pravi, ker se odprava belih lis naslavlja na pristojnem organu Ministrstva za digitalno preobrazbo in ne na Ministrstvu za kohezijo. Zato zmanjšanje sredstev pri uporabniku 3150 za te namene ni smotrno. To ne drži. Glejte stran 21.

zakaj zavračate nekaj, spoštovani državni sekretar oziroma to je najbrž, upam, pogledal minister za finance. Tako da, glejte, tukaj se vidi točno to kar je kolega Poglajen dejal, teh 0,5 procentov višina naših amandmajev, vi ste samo dali, da se ne da, da ne morete.

lahko zgradili internet do kmeta, do upokojenke, da bo seznanjena z aktualno situacijo. Lahko pa se motim, pa to vaš ni namen, kajti, če bi ta mladi kmet pa ta upokojenka izvedela, da bodo plačevali s 1. julijem 2025 mladi kmet 2 procenta za dolgotrajno oskrbo, upokojenka procent za pokojnino, pa najbrž je namen jasen, da ne želite tega, ker si ne želite, da to ljudje izvedo. Se priporočam za podporo temu amandmaju. Hvala. Hvala. Želi še kdo razpravljati pri tem amandmaju? (Da.) Ja, državni sekretar doktor Miroslav Kranjc, izvolite.

na dveh, iz dveh virov, iz kohezije in iz NOO. Ta dodatna sredstva, slovenska, so pač slovenska sredstva, bolj, ljubše nam je uporabljati tuje vire za tovrstne investicije. Imamo pa težavo z absorpcijsko sposobnostjo izvajalcev na tem področju, kar se je pokazalo pri GOŠO 4 in GOŠO 5 projektih, kjer je realizacija komaj 60 odstotna, razlogi za to so različni. Iz različnih naslovov prihajajo za to slabšo realizacijo, sklenjenih pogodb. Nekaj je na strani investitorjev teh prejemnikov sredstev, nekaj je na strani dolgotrajnega pridobivanja soglasij za izvedbo zemeljskih del, nekaj je tudi na strani konkurence med samimi ponudniki, nekaj je pa tudi mogoče pri nas bilo na ministrstvu zaradi tega, ker smo vztrajali pri doslednem izpolnjevanju finančnih zavez, kot izhajajo iz pogodbe. Mi verjamemo, da komercialni ponudnik, interes je nekaj, kar je najbolje za za izvedbo projektov, veliko bolj kot da država diktira, kje morajo bele lise biti, tako, da je tukaj precej odvisno od, katere občine so pokrite oziroma bodo pokrite, precej odvisno od tega, komercialnega interesa. Jaz verjamem in upam, da bomo te GOŠO 6 projekte izpeljali v čim višji meri, ampak zaenkrat teh sredstev ne potrebujemo.

praktično eden. Se strinjam, s tem umeščanjem v prostor, je nekaj težav, vendar kot tudi po poplavah vemo, da se koplje in bi bilo fajn takrat tudi te kable postaviti noter. Torej, to je en ukrep, zakaj je v letu 2025 potrebno zagotoviti nacionalno ovojnico. Hkrati pa evropski razpisi, torej 50 procentov je le udeležba lahko maksimalno. Če je Vlada sposobna, lahko tudi opozicija pomaga, lahko tudi jaz pomagam, se zavezujem, pripraviti zakon, ko gre za sredstva nacionalne ovojnice, da bi bilo sofinanciranje vsaj v višini 75 odstotkov, torej 25 procentov zasebni delež, 75 javna sredstva. To se pa da, samo treba je zakon spremeniti. En člen ZEKom-2. Pa ne bom člena naštel, najbrž vi veste, za kateri člen gre. Toliko o tem. Hvala. Hvala. Želi še kdo razpravljati pri tem amandmaju? Ugotavljam, da ne. S tem zaključujem razpravo pri tem amandmaju. Prehajamo na proračunskega uporabnika 1912 - Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter na razpravo o vloženem amandmaju k temu proračunskemu uporabniku. V razpravo dajem podprogram Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ja, kolega Lenart. Ne? /

Zdaj v avgustovskih poplavah leta 2023 so vse enote v sistemu zaščite in reševanja svoje delo opravile odlično, za kar jim gre seveda čestitati. Vendar pa so bili problemi v prvih dneh, v prvih urah teh katastrofalnih poplav v tem, da je bil otežen dostop do določenih zaselkov, domov, sploh v odročnejših krajih in takrat so se pač ljudje organizirali na različne načine, tu predvsem ti prostovoljci, kateri so bili prvi na razpolago. Nekateri so se pač organizirali z raznimi terenskimi vozili zaradi neprevoznosti cest, drugi so nudili na razpolago svoje štirikolesnike, motorje, drugi pa tudi peš z nahrbtniki do teh domov, da so lahko prinesli najnujnejše kot so hrana, zdravila in podobno. Tak primer je bil tudi v Mežici, ga bom še posebej izpostavil, zato ker sta pač dve fizični osebi pač zaradi svojega nekako veselja in hobija sta si, in potreb seveda, sta si pač v mesecu aprilu kupila vsak svoj štirikolesnik in v avgustu, ko je prišlo do teh poplav, poplav tudi na Koroškem, sta te štirikolesnike dala v posodi tudi civilni zaščiti, tako da so lahko na tistem delu Mežice oskrbovali domove, kateri so bili pač, so bili pač nedostopni z vozili. Name so se obrnili tudi nekateri, nekateri člani raznih civilnih zaščit iz teh delov, kateri so utrpeli škodo v avgustovski ujmi in so pač nekako rekli, da bi ta vozila in ta vozila, kot tukaj bom potem obrazložil, rabili tudi v teh ujmah, da bi lahko prišli do poplavljencev oziroma do teh ljudi, kateri pač so bili zaradi raznih teh stvari otežkočeno, onemogočen dostop do njihovih domov. Zato mi predlagamo, v Slovenski demokratski stranki predlagamo za leto 2025, da se s tem amandmajem nameni dodatnih 300 tisoč evrov za delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč. Zagotavljanje specialne in namenske reševalne zaščitne opreme za naloge zaščite, reševanja in pomoči je namreč bistvenega pomena za učinkovit sistem zaščite in reševanja. On lanskih poplavah in ujmah se je pokazalo, da je bil eden od bolj učinkovitih načinov zagotavljanja prve pomoči in zdravil in tako naprej, hrane prizadetim, ki so bili odrezani od cestnih in drugih povezav, dostop s

nadalje krepili možnost varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in izboljšali pripravljenost ter hiter odziv. Jaz mislim, da 300000 evrov ni neka strašna vsota ob 17 milijardnem proračunu.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

V razpravo dajem podprogram Krepitev inovativnosti in tehnološki razvoj ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Vidim, da je več prijavljenih, zato odpiramo. Najprej dobi besedo gospod Andrej Poglajen. Izvoli. hvala za besedo. Zdaj o tem amandmaju je že predhodno razpravljal kolega Hoivik, pa se namenoma nisem oglašal, ker sem čakal na odgovor državnega sekretarja, ampak me odgovor državnega sekretarja pri omenjenem amandmaju ni prepričal. Se pravi, ko govorimo o PDI in opravljanju PD pri nas je digitalizacija preveč potrebna oziroma prepotrebna, se pravi omenjeni amandma omogoča nakup računalnikov, zato veseli me, če sem prav razumel prej državnega sekretarja, ki je omenil, da celo je potreben manjši znesek za nakup računalnikov, če sem prav razumel, še enkrat. Ampak glejte, omenjali ste celoten postopek, ampak celoten postopek se začne z dejstvom, da je potrebno računalnike kupiti in pristopiti k nakupu. Vi pa ste omenjali projekt oziroma pač sredstva, ki naj bi omogočila, se pravi, naj bi na enkrat v neki prihodnosti omogočila, da se te računalnike kupi. Glejte, še enkrat, nesprejemljivo je, da morajo danes, leta 2024, kandidati za pravniški državni izpit le tega opravljati, tako imenovano na roko oziroma pisno. Nesprejemljivo je. In ta amandma je tisti, uvodni del, ki bo omogočil, da se postopek digitalizira, zato mislim, da je edino pravilno to, nenazadnje mislim, da je tudi oziroma je tudi Klub mladih poslancev podprl amandma, vsi praktično, razen z izjemo enega poslanca smo glasovali za to, tako da ob predlogu predlagatelja in podpori Kluba mladih poslancev vas prosimo, da razmislite in tudi vi s strani Vlade podprete tak amandma.

ko sem sam kot poslanec opozicije, ki ne morem pravzaprav neposredno vplivati na vlado, na izvršilno vejo oblasti na vseh hearingih tako ministrice doktorice Dominike Švarc Pipan kot tudi ministrice Katičeve spraševal ali se strinjajo, da bi končno uvedli to digitalizacijo tudi PDI. Odgovor je bil vedno pritrdilen in tudi odgovor državnega sekretarja, prej gospoda Šoltesa, tudi sedaj doktorja Brgleza, sta pritrdilna in torej logično je, da bi vladna koalicija, ki je zakonodajna veja oblasti, ki potrjuje predlagan proračun oziroma spremembe proračuna ima škarje in platno v rokah, da teh 40000 evrov. 40000 evrov premesti s postavke Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij. Lahko si izračunamo to so približno trije do štirje zaposleni, to je letna plača treh do štirih, kjer Ministrstvo za pravosodje predvideva s tem proračunom 82 novih zaposlitev, čeprav vedo, da je to, ta realizacija nemogoča, ker se je v lanskem letu oziroma v tem letu zaposlilo 12, od tega so štirje (nadaljevanje) je smiseln, je konstruktiven, ne jemlje nikomur ničesar. Ko bomo gledali realizacijo za leto 2025 na tej postavki boste videli, da bo, grem staviti največ 90 odstotna. Torej bo veliko milijonov evrov ostalo. Hkrati pa, če ta amandma ne bo potrjen, bodo tudi v letu 2025 tisti vsi notarji, ki jih je prej omenila predsednica Državnega zbora, vsi odvetniki, tožilci, notarji, morali pisati še na roko in dejali bodo, SDS je imel pa celo prav, klub mladih poslancev je dal prav temu amandmaju, ampak vladna koalicija, Golob je bil proti. Tako da še enkrat za premislek, do glasovanja je še približno 20 ur, tako da se priporočam za podporo temu amandmaju. Hvala.

Financira se iz evropske kohezijske politike in zajema precej višjo vsoto kot tisto, ki ste jo predlagali, tako da ne bo nesporazuma, ni potrebna nižja, potrebna je višja. Treba ga je uvesti sistemsko na ustrezen način, treba je preveriti tudi delovanje te digitalizacije, preverili ga bomo pri drugih usposabljanjih, ki jih tudi izvaja Center za izobraževanje v pravosodju, ki veste, da ima v naši pravosodni oblasti posebno mesto. Zadev se lotevamo premišljeno. In pravim, da ta sredstva so na voljo in že poteka ta projekt, ki bo privedel, ne bom pa rekel točno do določenega datuma, so pa znotraj teh evropskih projektov to jasno opredeljeni mejniki kdaj bo do te digitalizacije prišlo. In ja, pravosodne te izpite bomo izvajali elektronsko. Hvala lepa za besedo. Jaz bi samo dodala k temu, da je res, da je klub mladih poslancev to potrdil. Mi imamo prvič v mandatu v Državnem zboru klub, ki se nadstrankarsko povezuje zato, da lahko naslavlja pobude mladih in seveda se vsebinsko strinjamo s tem amandmajem, hkrati pa predvsem poslanci v tem klubu iz koalicije razumemo, da so sredstva trenutno na voljo iz evropske kohezije. Poudarjamo, da res digitalizacija poteka predolgo in da bomo pač bdeli nad realizacijo te digitalizacije. In v primeru, da v prihodnosti iz evropskih sredstev ne bo uspeha, tudi razmislili o vložitvi in v

Prehajamo na proračunskega uporabnika 2031, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. razpravo dajem podprogram Izvrševanje kazenskih sankcij Zapori ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ja, kolega Jože Lenart. Želi še kdo? Izvolite. Hvala lepa za besedo spoštovani podpredsednik. Lep pozdrav prisotnim gostom. Torej s tem amandmajem v Poslanski skupini želimo zagotoviti sredstva, dodatna sredstva za plače pravosodnih policistov, o katerih smo se v zadnjem času na samem Odboru za pravosodje veliko pogovarjali. Poslušali smo tudi direktorja zaporov in seveda vodstvo In nekako ugotavljamo, da manjka motivacijski moment, da bi prišli seveda do novih zaposlencev, ker v zaporih manjka, ne vem, med 70 in sto pravosodnih policistov. In če bi namenili za vsakega pravosodnega policista, ki imajo zelo nizke plače, po 400 evrov bruto, bi potem krat približno 400 pravosodnih policistov, pa še 12 mesecev letno porabili okrog 2 milijona evrov zato, da se jim da kulturno plačo in potem tudi pridobiva na osnovi tega, da seveda

odločili, da se potem namenjena sredstva, ki se bodo namenila za plače v Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, odvzamejo na programu in sicer, Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, kar pomeni, mi nismo proti temu, da se tam zagotavlja sredstva, smo pa seveda za to, da se najprej zagotovi, da se teh migrantov tudi v Slovenijo na črno pripelje manj. In pa, če smo odkriti, zakaj še enkrat. Situacija je zelo težka in stopnja tveganja je vedno večja, za kolaps, če se zgodijo izgredi, bodo v nevarnosti tudi civilni državljani. Dejansko se dogaja, da en pravosodni policist v vodi, spremlja na obrok po sto zapornikov, torej prihaja tudi do več incidentov iz noter, zato ker več ni mogoče zagotavljati reda in pa seveda tudi ni mogoče zagotavljati vseh nujnih opravil, kot so spremstva na sodišča, zaradi tega se tudi potem opuščajo primeri in vse skupaj je seveda vredno, da se zagotovi sredstva za plače,

v okviru podprograma 090501 - Izvrševanje kazenskih sankcij so načrtovane pravice porabe za delovanje uprave in zavodov za prestajanje kazni zapora na 15 lokacijah. Na tem podprogramu Ursix načrtuje sredstva za zaposlene, stroške za zaprte osebe, tekoče investicijske stroške ter sredstva za financiranje zaposlovanja zaprtih oseb. Na podlagi vsega tega Vlada Republike Slovenije amandmaja ne podpira, ker so sredstva načrtovana skladno s predvideno dinamiko delovanja Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, prej sem vam pa tudi povedal, da so tudi ta sredstva, ki so predvidena s kolektivno pogodbo za državno upravo,

desetletja, ste tudi vedeli, tako da takšnega sprenevedanja res je težko poslušati. Mi smo sedaj popravili tako plače in urejamo tudi sicer sistem. Hvala. razpravljati? Ugotavljam, da ne in zaključujem razpravo pri tem amandmaju. Prehajamo na proračunskega uporabnika V razpravo dajem podprogram Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest ter 34 amandmajev Poslanske skupine SDS in sedem amandmajev Poslanske skupine Nova Slovenija. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da je več, zato odpiram prijavo. Prosim za prijavo. Najprej dobi besedo gospod Franc Medic, izvolite. Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Lepo pozdravljeni vsi! Jaz bom govoril na splošno oziroma o dveh amandmajih od vloženih s strani Poslanske skupine Nova Slovenija. Prvi amandma, gre za amandma za zagotovitev ustreznih sredstev za izvedbo projekta Rekonstrukcija regionalne ceste Črnolica-Lečeno, ki je že pripeljan do izvedene faze, Občina Kozje in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo vodi konstantne aktivnosti za obnovo državnih cest na območju občine Kozje,

so pridobljena vsa zemljišča, projekt je pripravljen za izvedbo. Zaradi navedenega z amandmajem predlagamo, da bi se zahtevana sredstva v obsegu 1,2 milijona evrov razdelila v 2 letih, 600 tisoč za leto 2025 in 600 tisoč za leto 2026. To je pogoj, da bi se zagotovilo varnost udeležencev v prometu na tem odseku državne ceste. Drugi amandma je pa vezan na rekonstrukcijo mostu čez reko Idrijco v Spodnji Idriji. Ta amandma oziroma projekt predvideva dobrih en milijon evrov in tudi v Novi Sloveniji predlagamo, da imamo polovico sredstev, se, se opredeli v letu 2025, polovica sredstev pa v letu 2026. Že nekaj let se je občina Idrija obrača na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo s prošnjo po celoviti sanaciji mostu čez reko Idrijco. Zavedamo se, da je sanacija mostu nujna zaradi varnosti ljudi in prehajanja težkih prevozov do novonastalega industrijskega parka, ki je v lasti Hidrije in logističnega centra Kolektor. Most ne bo sposoben varno prevzeti prometnih obtežb. Glede na trenutno stanje mostu je potrebno sanirati betonsko konstrukcijo in s tem preprečiti korozijo jeklene armature. Pomanjkljivosti na nosilnih konstrukcijskih elementih so velike, razkriti so piloti vmesne podpore, zgor..., zgornji del pilotov krajnih podporo je v precejšnjem deležu razpadel. S strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo je bilo obljubljeno, da bo projektna dokumentacija izdelana v letu 2024 in gradnja predvidena v letih 2025-20256, kar pa iz proračuna 2025/2026 ni razvidno. Poudarjamo, da je rekonstrukcija mostu res nujna za zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v prometu. Ta zgodba o potrebi po rekonstrukciji tega mostu ima že tri leta, Iz obrazložitve pri opredelitvah Vlade do naših amandmajih je večkrat, pa ne samo ta amandma, tudi drugi, mi smo dali amandma, zakaj potrebujemo denar, da bomo neko problematiko rešili in od kod predlagamo, da se ta denar vzame. V večina naših amandmajev se tako izgleda kot, da je problem tisti podračun, od katerega se jemlje za reševati problema. Ni naš namen to narediti. Mi smo izbrali določene postavke proračuna zato, ker smo videli, da so zelo velike napram porabe v preteklih letih, to pa še ne pomeni, da ne vemo, da iz tega, iz teh postavkah bilo denar namenjen za druge projekte, ker zdaj se še ne ve, kateri so. Zato prosim Vlado in ministrstvo, da se osredotočite v reševanju problema, ne pa v v to, od kod mi predlagamo denar vzeti; vi imate škarje in platno in vi ste tisti, ki boste najbolje vedeli, od kod vzeti denar za pokriti zares, so tiste probleme, ki jih imamo oziroma ki jih imajo naši državljani v vsakodnevnem življenju. Na nujni seji Odbora za financah v soboto mi je državni sekretar magister Andrej Rajh odgovoril na to vprašanje, citiram: pa se samo rad vrnil na ta most v Idriji, čez Idrijco, ki je pomemben tudi za tovarno, ki ima dejansko svetovni sloves. Mi smo v fazi zdaj trenutno, torej naročila, torej izvedbe projektne dokumentacije za njegovo sanacijo, tako da v bistvu ta projekt se odvija **95. Ta problem rešujemo, se zavedam, da tam vozijo težki tovornjaki in da je ta most potrebno sanirati čim prej. In tudi zato smo se tega lotili. V glavnem čez ta most, ki je zdaj dotrajan in ga je treba nujno rekonstruirati, na leto se prevozijo 450 tisoč ton materiala. Gre za dva zelo pomembna podjetja, ki se ukvarja pretežno z avtomobilsko industrijo in pretežen del njihovih proizvodov, ki jih izvažamo v Evropo, na Kitajsko, vse po svetu. To pomeni 1500 ton prevoženega materiala čez ta most vsak dan. Zdaj, če mi ne bomo ta most popravili, bomo imeli zelo resne težave, zato ker obvozne poti skorajda ni za tak obsežen tovor. Zato torej namesto, da bi da bi predlog tega proračuna, proračuna upošteval bi raje verjel besedam državnega sekretarja, da se bo že v kratkem vsa dokumentacija potrebna, projektna dokumentacija, potrebna čim prej uredila in da bi že za leto 2025 začeli z delom rekonstrukcije.

Hvala za dano besedo, spoštovani podpredsednik. Smo pri uporabniku Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. In vedno se tukaj zgodi, da je želja več kot pa dejanskih možnosti za realizacijo. Nenazadnje pa moramo priznati, da tudi poplave v lanskem letu so verjetno samemu ministrstvu in direkciji prekrižale marsikatere načrte. Na drugi strani, ko sam gledam proračun za leto 2025 in pa program NRP, vidim, da so v NRP prišli projekti za katere, vsaj tudi po mojem vedenju in po spraševanju, ni zagotovljena vsa projektna dokumentacija, da bi bili projekti tik pred izvedbo, torej da bi se čakala samo še zelena luč direkcije za infrastrukturo, da blagoslovijo dati finančna sredstva in se lahko zakoplje lopato. Je pa na drugi strani iz NRP, če samo gledamo za leto 2025, izpadlo kar nekaj projektov, ki so bili tik pred izvedbo, torej so imeli vso potrebno dokumentacijo že v letih 2023 in pa 2024. Zato s tega mesta, ko govorimo o uporabniku Direkcija za infrastrukturo najprej poziv resorni direkciji in pa ministrstvu, da dajo prednost projektom, ki imajo zaključeno finančno in pa dokumentacijsko gradivo in pa predvsem prednost tistim projektom, ki imajo v ozadju neko dodano vrednost. Zakaj govorim? Marsikje gre samo za neko rekonstrukcijo posameznega cestnega odseka ali pa samega krožišča ali pa mostu, včasih pa gre za projekte na tem cestnem področju, ki imajo zadaj neko širšo zgodbo, ki se ne dotika samo lepše in bolj varne poti slovenskih državljanov na teh cestah. Tukaj v projektih znotraj Poslanske skupine SDS je kar nekaj projektov, ki imajo to dodano vrednost. Skratka, da rešujemo prometno zagato, da rešimo zagato na drugem področju, torej na področju gospodarstva. In to je ta dodana vrednost za katero bi morala direkcija skrbeti, kljub temu, da ni najbolj odgovorna za to dodano vrednost v obliki novih gospodarskih poslovnih con oziroma novih služb. Tudi sam sem predlagal amandma za ureditev ceste skozi Radno. Jaz vem, da marsikdo od vas ni slišal za to križišče oziroma za ta zaselek,

zavije levo, mi rečemo v smer Trebnjega in pa Ljubljane. Skratka, dve pomembni državni cesti se tukaj križata, zaradi varnosti. Tukaj so se že večkrat zgodile nesreče, je potreben ta projekt. Predvsem pa je ta projekt potreben zato, ker na njegovi levi strani je že sprejet občinski prostorski načrt in celo OPPN za to poslovno cono, za katero na pobudo investitorja že čakajo njegovi pod investitorji kdaj bodo lahko prišli in se bodo njihove hale zgradilo. V ta prostor želi priti nekdo, ki želi imeti tam bencinsko črpalko, tam želi nekdo postaviti parkirišče za tovorne tovornjake, tam se želi širiti mehanična delavnica, ki že sedaj izvaja ne samo za osebni promet, ampak tudi za tovorni promet. Tam se želijo zgraditi tudi eno stanovanjske hiše in še kar nekaj poslovnih prostorov je, za katere je kar nekaj interesa. Ta projekt sem sam zagovarjal že v letih, ko je bila ena druga vlada. In takrat je bilo dano, da bo leta 2024, se je začel projekt izvajati, zaključil pa se bo leta 2026. sedaj, ko smo dobili te proračunske dokumente, sem z začudenjem najprej gledal proračun za leto 2025, ko je v letu 2025 za ta projekt na predvidenih 36000 evrov v letu 2026 750000 evrov in v letu 2027 2,26 milijonov evrov. Pa sem rekel, evo, mogoče pa leta 2027 bo, ampak sem šel še korak naprej, pa verjetno ne bom razpravljal pri naslednji točki, pogledal pa sem proračun za leto 2026.

in po letu 2029 4,9 milijonov. Prvič, je projekt se skoraj podražil za 100 procentov iz meni neznanih razlogov. Ker jaz nimam informacije pa niti župan nima zakaj je prišlo do dviga in kje zadeva mene je strah, da če ne bom skrbel sam in pa župan za ta projekt, da na direkciji bodo rekli, ah, krožišče Radna, to se pa ne sliši nekako znano. Pa ta projekt morda ni tako pomemben, zato s tega mesta apel, spoštovani državni sekretar, da znotraj služb na ministrstvu in v sodelovanju z Direkcijo za infrastrukturo, res daste prednost tistim projektom, ki imajo že izdelano ali pa v zadnji fazi projektno dokumentacijo in imajo v sebi to dodano vrednost in zato tudi apel, da se podpre ta amandma. Bi pa vprašal tukaj vse pristojne ministre in državne sekretarje, to kar je bilo danes že večkrat povedano, vedno je bil nek gentlemanski dogovor, da se vsaj en, če že ne konkreten projekt, pa nek splošen projekt, ki ga predlagajo opozicijske poslanske skupine podpre. Pa me zanima, ali obstaja možnost, kje bi ta Vlada in ta koalicija blagovolili si vzeti na primer 100000 evrov za en projekt in bi rekli, evo, en projekt opozicije pa smo le podprli. Na žalost se letos dogaja, da te volje ni, zato zaključujem s tem, spoštovana Vlada, dajte prednost projektom, ki imajo multiplikativen učinek, ne samo za lokalno skupnost, ampak tudi širše in podprite takšne projekte, ki so nujno,

Mogoče pa je pri tej točki oziroma pri tej postavki nekako največji del te procentuaže, tako da si bom mogoče dovolil malo bolj obsežno o tem razpravljati. Amandmaje, ki smo jih vložili predstavljajo definitivno ene izmed najbolj kritičnih točk kar se tiče slovenskih ali cestnih povezav oziroma drugih povezav z le tem mislim, da bi morala tukaj koalicija biti toliko državotvorna, toliko povezovalna, da bi nam vsaj prisluhnila, ne pa, da ste nas takrat prej, v prejšnji razpravi že nekako odrinili na stran in nam onemogočili, da bi kakorkoli vplivali na slovenske državne izdatke. Če se obregnem mogoče malo ob amandmaje, ki sem jih sam predlagal, lahko ugotovite, da poleg 4,7 milijonov evrov, ki jih predlagam znotraj sklopa, ki je sedaj v obravnavi, predlagam tudi približno 3 milijone pri eni izmed sledečih sklopov amandmajev, se pravi, skupaj približno malo več kot 7 milijonov evrov. Zakaj 7 milijonov evrov? Zato, spoštovana koalicija, ker v v dosedanji praksi tega mandata vidimo, da je to nekakšen znesek, ki vam ga skozi proračunske izdatke sploh ni težko nameniti, da omenimo Litijsko. Za Litijsko so šla številna sredstva, ki ste jih kar čez noč prerazporedili, šlo je tudi za nakup 10 tisoč računalnikov, katerega skladiščenje, posodabljanje ostalih operacijskih sistemov in tako dalje, je tudi prineslo znesek krepko višji od 6 milijonov. Tako, da mislim, da je to znesek, ki bi za občine moje volilne enote oziroma okraja prinesel drastičen napredek, glede na to, da so nekako v tem mandatu porinjene ozadje, govorim o občinah Idrija in Cerkno. Predlaga se, da se v bistvu umesti oziroma dodaja sredstva na projekte, kjer so sredstva že bile. Se pravi, to je projekt rekonstrukcije ceste skozi Črni Vrh nad Idrijo, gradnja oziroma sama rekonstrukcija bi se morala začeti že pred dvema mesecema, letos pa je vlada sredstva zamaknila in projekt tako še bolj oddaljila v prihodnost. Na žalost gre tako kot je tudi kolega Franci, o neki drugi cesti oddaljenem kraju govoril, gre za zelo prometno povezavo, ki jo dnevno prevozijo večje število tovornih vozil, cesta pa je, dovolil vam bom, da si sami tudi pogledate, na terenu praktično dotrajana. Naslednja stvar, ki pa me je zelo nekako, bom rekel, potrla, ko sem bral nekako stališče Vlade do naših amandmajev, pa so stališča kar se tiče četrte razvojne osi. Tam se nekako zavrača, da niso potrebna dodatna sredstva, da vse teče nekako v planu z roki. Omenja se priprava državnega prostorskega načrta, pa potem opisuje tudi delo, projekt, klasičen projekt, ampak bo šlo za fazno delo, ki se bo vodilo kot vzdrževalna dela. Spoštovani, kaj boste vzdrževali? Prometnice so tako dotrajane, da se avtobusi, praktično polni otrok, vsak dan že bojijo voziti same otroke v dolino, v šolske ustanove. Ne gre več tukaj za nobeno vzdrževanje, mora se iti v konkretno, konkretno rekonstrukcijo in še enkrat bom poudaril, veseli me, da je tudi kolega Brežan danes omenjal omenjene prometnice, zdi se mi nekako zelo tudi vsaj s strani enega koalicijskega poslanca povezovalno, da se to omeni. Mogoče so na različnih bregovih, kar se tiče potrebnih sredstev. Prej sem malo računal. Celoten projekt četrte razvojne osi naj bi po sprejetih načrtih, verjetno se bodo ti v prihodnje še spreminjali, znašal nekaj manj od 140 milijonov evrov. Vlada pa namenja v danem proračunskem obdobju nekaj več kot 600 tisoč evrov. Se pravi, na tako velik projekt, na tako obsežno zadevo je 600 tisoč evrov neka kapljica v veliko morje. In zato, spoštovana koalicija, smo aktivno pristopili k temu, da vam z amandmaji ponudimo možnost, da le nekatere izdatke, se pravi manj kot 0,5 procentov izdatkov slovenskega proračuna v naslednjem letu usmerite v razvoj in napredek. In zato se mi zdi, da so omenjeni amandmaji v danem sklopu nekaj, kar bi morala tudi koalicija malo bolj aktivno pristopiti k temu ter vsaj pogledati, če ne pa kar tako na prvo žogo odbijati in zavračati. Hvala lepa.

Nanašajo se na cesto G 2 106 Ljubljana Škofljica, Ribnica, Kočevje, mejni prehod Petrina. Cesta je dolga 90 kilometrov, na njej pa je nekaj delov, ki so potrebni že dolgo časa, velikih in korenitih sprememb in pa na to se navezujeta tudi dve regionalni cesti. Zdaj, ta koridor od Ljubljane do Petrina ima oznako 3a razvojna os. Na tej razvojni osi se že dolgo časa ni naredilo nobenega pomembnega projekta, razen nekaj manjših preplastitev, ureditev enega ali dveh vozlišč, bu rekel takih manjših, neproblematičnih, sicer pa tečejo samo redna vzdrževalna dela, to se pravi košnja, čiščenje ob cestnih jarkov, obrezovanje, in pa seveda, niste pozabili postaviti dva radarja dodatno na teh nekaj kilometrov. Zdaj, cesta je pomembna tudi zato, ker gre za najkrajšo pot do severno jadranskih otokov, zato je tudi izpostavljena velikemu prometu, predvsem poleti. In jaz mislim, da je potrebno takim stvarem, ki pomenijo veliko obremenitev za kraje, predvsem zato, ker poteka promet preko

Eden od projektov so obvoznice krajev Velike Lašče, Ribnica, Kočevje. Zdaj, iz neznanih razlogov se ta projekt že desetletja zamika v nadaljnjo proračunsko obdobje. Jaz mislim, da ne potrebujemo načrta razvojnih programov, kjer se, bi rekel, pomembni ključni projekti za neko območje premikajo. Zdaj, projekt je bil predstavljen že pred približno dvemi leti, dvemi in pol leti za izboljšanje celotnega koridorja, vključno z obvozom teh naselij, o katerih govorim, vendar očitno se na tem področju stvari zelo počasi premikajo. Drug tak del, ki je potreben obnove je rekonstrukcija od avtocestnega območja obroča do, preko Lavrice in Škofljice. Zdaj, tu se pravzaprav delajo glavni prometni zamaški zaradi neurejenega ali pa nivojskega prehoda na ceste čez železniško progo, zaradi izgradnje rondoja na Škofljici, ker so tri stranske ceste postale enakovredno, enakovredne glavni cesti in zaradi lokalnega prometa, predvsem vrtca, šole, zdravstvenega doma in tako naprej, se tam ustvarja ob konicah velik protitočni promet v obe smeri v obeh delih dneva in tu je treba narediti en pomemben korak. Potrebno je urediti tudi ali pa rekonstruirati priključek ceste za Dobro polje na Rašici, tudi to je star projekt, že, mnogo, mnogo časa in mislim, da je izgovarjanje na to, da, na zamik je pravzaprav nekorektno in nepotrebno. Treba je pač zadeve urediti, čeprav neki postopki sicer tečejo. Ena od stvari, ki je ostala odprta, je ureditev mejnega prehoda Petrina in ureditev tega izvoza za Osilnico. Zdaj, tu moram reči, da je država že odkupila zemljišča, to je že nekaj časa odkupljeno, naredi se pa nič, kajne. In izgovor na to, da so ti zamiki nastali zaradi ujm, so pravzaprav problematični in niso, niso v redu.

da se ta kilometer in pol obnove ceste skozi Travnik bo gradil pet let. Se pravi, že pripravljalno zaključna dela, ko ti pripelješ neko mehanizacijo, pa narediš 200 metrov, pa odpelješ, pa čez leto in pol pripelješ spet za 300 metrov kompletno mehanizacijo in potem odpelješ in tako naprej ne vodi nikamor. Projekt je narejen in z vidika racionalnosti bi bilo treba, bi rekel, zadevo na hitro enostavno zaključiti tako, da se ta koridor v celoti sprosti. Bi pa še spomnil, da je ta tretja razvojna os v predalih ministrstva kot pobuda od 20. marca leta 2000. Takrat je bivši minister Bergauer, ko sem ko sem ta dokument pripravil in ga je podpisalo, ne vem, so ga podpisali vsi župani, ki gravitirajo na to razvojno os, poglejte, boste videli noter, in iz tega projekta o tria razvojni osi je uresničen samo najtežji del, to se pravi obnova železniške proge do Kočevja, ki smo ga dali v poroštveni zakon leta 2006. Vsi ostali projekti, ki so mnogo lažji, mnogo lažje izvedljivi, kar zadeva cestno infrastrukturo, pa stojijo že od takrat pa še od prej, se pravi že dobrih 30 let. Tako, da apeliram na ministrstvo, da enostavno pospeši postopke in pa seveda tudi zagotovi ustrezna finančna sredstva, da se pač ti projekti uredijo. Ena od stvari, ki, sicer nisem dal amandmaja je tudi nadaljevanje ceste med Smrjenjem in Turjaki s tretjim pasom, izmeničnim tretjim pasom. En del je narejen, manjka tam približno 90 kilometrov ureditve ceste in praktično ni možno prehitevati osebnih avtomobilov, kaj šele tovornjakov. In glede na to, da je ta razvojna os pomembna, ne samo s tega gospodarskega vidika, ker je tukaj nekaj velikih gospodarskih centrov, ki precej obremenjujejo to infrastrukturo, tudi sedež ali pa večina slovenskih gozdov državnih je v tem območju in da je to tudi pomembna transverzala za, bom rekel, proti jugu, proti hrvaški Istri, delu Istre in predvsem Dalmacije, je potrebno, da Vlada na tem področju nekaj konkretnega in čim prej naredi, Hvala lepa.

Zdaj, spoštovani treba se je zavedati, da je infrastruktura ima velik pomen ne samo za prometno varnost, za urejanje prometne varnosti, ampak tudi za razvoj nekega okolja. Predvsem pa je tudi pomembno, predvsem tudi v smislu tega, zdaj sicer predstavnikov notranjega ministrstva ni, za zagotovitev prometne varnosti, kajti ni vse odvisno samo od šoferja, torej od voznikov, ampak je tudi odvisno od stanja vozišča in pa vseh ostalih elementov, kakšno je to stanje in kako potem nudi neko varno pot in s tem tudi varnost vseh ostalih udeležencev v prometu, torej tudi pešcev, kolesarjev in tako dalje. Kajti, le na tak način, torej z ustrezno urejeno infrastrukturo, lahko zagotavljamo boljšo prometno varnost. Zdaj v amandmaju številka 6 se predlaga torej povečava tega podprograma za 5 milijonov evrov, gre predvsem za obnovo pragerske obvoznice. Zdaj vsi, predvsem tu vidim državnega sekretarja za gospodarstvo, infrastrukturo, vsi, tudi kolegi in kolegice iz Štajerskega, ki poznate to cesto, veste, da je ta cesta glavna cesta prvega reda, ki je v katastrofalnem stanju in ni v ponos državi. Kajti, po tej cesti se skorajda ni možno več peljati.

ker te premetava sem in tja, in zato je država že šla v izvedbo dokumentacije, torej iz odgovora ministrstva smo dobili torej odgovor, da dokumentacija je pripravljena in da z objavo razpisa za izbiro izvajalca in deli se bo pričelo takoj, ko bodo zagotovljena sredstva, torej 5 milijonov evrov in bi bila dela zaključena nekje v obdobju petih mesecev od uvedbe v delu, in ta sanacija ceste je nujno potrebna, nujno potrebna. Gre za to, da ta cesta povezuje dve avtocesti, torej podravsko in štajersko avtocesto, da po tej cesti vozi veliko število vozil in zato je ta predlog več kot na mestu. Zdaj, kar se tiče pa ostalih amandmajev, sicer gre za iz mojega ožjega lokalnega področja, zdaj ena od teh pod številko 19, predlagamo torej 700 tisoč evrov za ureditev kolesarske poti. sicer gre za kolesarsko pot katera je že uvrščena v načrt razvojnih programov, torej med Moravskimi toplicami, torej gre za kolesarsko pot Moravske toplice, Ljutomer, Ormož

spet predstavitev roka in ker je ta kolesarska pot nujno potrebna, ne samo zaradi prometne varnosti, predvsem pa zaradi turističnega razvoja kraja, tako Štajerske kot Prekmurja, gre za področje severovzhodne Slovenije, ki je tako ali tako že manj razvito in bi ta turistična ponudba tako Moravskih toplic kot Ormoža, destinacija Jeruzalem, pomenila zelo velik razvoj tega kraja. Potem, pod 20, amandmaja številka 20, se pravi, je naš predlog za povečavo sredstev za 750 tisoč evrov, gre za ureditev ceste med krajem Obrež, Loperšice, to je v kraju med občinama Središče ob Dravi in Ormož, ki je prav tako že uvrščena v načrt razvojnih programov za leto 2025 in 2028, vendar za leto 2025 ni predvidenih sredstev in so predvidena komaj po letu 2028, torej gre za cesto skozi naselja, ki je zelo prometna, kajti ko je Hrvaška vstopila v Schengen, po tej cesti prevozi vedno več tovornjakov, treba se je pa zavedati tudi to, da Hrvaška intenzivno vlaga v infrastrukturo, saj je pridobila kar tri milijarde sredstev iz Evropske unije za cestno infrastrukturo in se proti Sloveniji gradijo določene ceste, tako da se promet skozi ta naselja povečuje in za varnost tamkajšnjih prebivalcev je obnova in ureditev te ceste nujno potrebna. Pod številko 21 predlagamo 500 tisoč evrov, gre pa za ureditev dejansko

ki pa je v zelo dotrajanem stanju. Tudi cesta je v zelo slabem stanju in ker ta pločnik povezuje dva kraja, nenazadnje tudi po tem pločniku poteka šolska pot,

izdelan projekt za izvedbo in tudi so pridobljena soglasja lastnikov tega zemljišča, tako, da bi s temi sredstvi to uredili in bi tudi omogočali prometno varnost

Gre za to, da je tudi ta projekt uvrščen v načrt razvojnih programov za leto med letom 2025-2028, vendar je v letu 2025 za ta projekt zagotovljenih le zgolj 17 tisoč evrov

okolju prijaznejšo mobilnost, ampak tudi bi pomenila tudi tako za varnost kolesarjev, kakor tudi za ostalo prometno varnost in pa tudi turistični razvoj tega kraja. In pa zadnji amandma, pod številko 23 pa namenjamo tudi za

in zato je potrebno nujno pristopiti k obnovi te ceste. Torej, zdaj spoštovani, če ste na Središču ob Dravi se spomnili takrat, ko je potrebno, bi bilo potrebno vzpostaviti azil oziroma izpostavo azila za migrante, pa se dajte tudi spomniti zdaj, ko pač potrebujejo neko infrastrukturo. Hvala. **PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC:** Hvala. Želi še kdo razpravljati? Vidim, da je še želja po razpravi, zato odpiram prijavo. Prijava poteka. Najprej dobi besedo gospod Jože Tanko, izvolite. Hvala lepa. Jaz bom samo predlog še dopolnil. Zdaj, sredstva za vse te, teh pet amandmajev, ki sem jih predstavil, znašajo sedem milijonov evrov. To je ravno toliko kot je povečanje na postavki Vlade, Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, tukaj je tudi ravno sedem milijonov povišanja sredstev. Zdaj glede na to, da se nobeni programi v tem delu, nobene dodatne obveznosti niso prišle na Republiko Slovenijo, da pač obseg ali pa, bom rekel, potrebni normativni obseg ostaja enak, je očitno samo to, da se na tem področju, ne vem, zakaj potrebuje 15 procentov več, ne, povečanje iz 47 milijonov na 54 milijonov. Jaz predlagam, da vsa ta sredstva, ki jih namenjate povečanju oskrbe migrantov, ker učinkovito izvajate ukrepe zaščite meje, damo enostavno na infrastrukturne projekte. To je najbolj, bom rekel, kar zadeva za ljudi, najbolj sprejemljivo. Pa še nekaj, velik del tega področja, ki sem ga predstavil, je južna meja, to se pravi območje, kjer je prihod ali pa vdor migrantov največji. In že s tega vidika bi bilo smiselno, da se, da se ta sredstva prerazporedijo pač za namene, ki so v korist našim ljudem, ne p, ne vem, nekim ne vem kom, neznancem iz daljnih držav. Hvala

Hvaležen sem poslanski skupini, ki ji pripadam, da je razumela moje predloge in jih tudi podpisala predloge s področja cestne infrastrukture. Kot sem danes že večkrat povedal, upanje umre zadnje. In kot ste tudi kolegice in kolegi s strani koalicije ugotovili razvojno zaostalost statistične regije Pomurje, je tukaj zdaj kar nekaj priložnosti, da se finančna sredstva

kar je nesprejemljivo. Nesprejemljivo je, da so nekateri projekti s področja cestne infrastrukture že bili v načrtu razvojnih programov, potem se jih je vrglo ven ali pa se jih je prolongiralo oziroma se je izvedbo postavilo tam po letu 2028, po letu 2029 in tako naprej, se pravi, bi rekli naslednja petletka, ne. Zakaj, to preprosto ne vem oziroma moj odgovor, ki ga imam, je naslednji. Glejte, tu so bili skrbniki projektov, ki so te projekte dali v evidenco, torej v načrt razvojnih programov in ker so bile ene prvih kadrovskih potez te Vlade tudi na področju cestne infrastrukture, da ste te skrbnike,

Zdaj pa lepo po vrsti. Amandma številka 35 v višini dobrih 1,9 milijona evrov. Gre za ureditev ceste skozi Markišavce. To je Mestna občina Murska Sobota. Krajani Markešavec so prosili mene, tudi druge pomurske poslance, prosil me je tudi župan mestne občine Murska Sobota, ki prihaja iz koalicijskih vrst, in sem se odločil, smo se v poslanski skupini odločili, da vložimo amandma. Na to temo so zdaj bili tam zbori krajanov in tako naprej, ampak veste, če mi bo nekdo rekel, da bi ta cesta se že izvajala, ampak nek lastnik ali pa dva lastnika nočete prodati ene parcele ali dveh parcel, to ni za mene izgovor, ni izgovor. Saj vsak tak lastnik teh omenjenih parcel lahko reče, ja, saj država nima denarja, kaj me izsiljujete, Tako, da velika večina zneska je v načrtu razvojnih programov, ampak predvidena šele za leto 2029, Z amandmajem k spremembam proračuna za leto 2025 predlagamo, da se prvo polovico zneska določi že za naslednje leto, drugo polovico pa potem za leto 2026. Krajani vasi Markešovci Mestne občine Murska Sobota že vrsto let opozarjajo, kako nevarna in neurejena je cesta skozi celo vas, vključno z delom ceste, ki povezuje vas z mestom Murska Sobota. Leta 2017, pred sedmimi leti, se je zgodila huda prometna nesreča. Takrat sta starša ponesrečenca v imenu vseh krajanov vložila peticijo na ustrezno komisijo v Državnem zboru in tudi na vsa ministrstva. Ni bilo odgovorov. Zgodilo se ni nič. Tovornjaki se srečujejo tako, da se peljejo po pločniku, po katerem so celo električni drogovi in ograje in po katerem hodijo otroci v šolo. Torej, na pločniku tovornjaki in otroci. A to gre skupaj v tretjem tisočletju? Res prosim za razmislek. Naslednji amandma številka 36 v višini 6 milijonov. Z amandmajem predlagamo zagotovitev ustreznih sredstev za izvedbo projekta rekonstrukcija ceste Grabonoš - Radenci. O tem se je veliko pisalo, o tem je razpravljal občinski občinski svet Občine Radenci. Zanimivo je celo, če sem pravilno prebral, da je župan Občine Radenci povedal, da če bo država sprejela ta amandma, da bo kot župan odstopil in svoje mesto dal na razpolago nekomu drugemu. Velika žrtev, kajne? Vrednost projekta v celoti je 12 milijonov evrov. Kot rečeno, velika večina tega zneska je v NRP predvidena šele po letu 2029. Tu se nekdo iz nekoga norca dela, ampak Pomurci bodo že potrpeli, kajneda? Res je, na to temo sem sam, kot v obrazložitvi piše, na Vlado naslovil poslansko vprašanje v zvezi z izvedbo, odgovor se je glasil med drugim: zaključena je recenzija projektne dokumentacije za rekonstrukcijo regionalne ceste Grabonoš Radenci in tako naprej, V letu 2023 bo potekala parcelacija, 2024 pa odkupi potrebnih zemljišč, kar pomeni, da bi v naslednjem letu, logično, v letu 2025 se lahko izvedba pričela. In še nekaj, gospe in gospodje, ob tem želim poudariti, da gre za cesto, na kateri je do sedaj ugasnilo že najmanj 11 človeških življenj. 11 človeških življenj. A nam to kaj pomeni? Zato je rekonstrukcija nujna, tudi za zagotavljanje varnosti otrok, varnosti otrok, ki po tej cesti hodijo v šolo. Amandma številka 37; gre za zagotovitev ustreznih sredstev za izvedbo rekonstrukcije ceste Pondor-Tabor. Mislim, da je o tem govoril že spoštovani kolega Franc Medic. (nadaljevanje) 38, gre za predlaganje, predlagamo zagotovitev sredstev za izvedbo projekta sanacija zidov in ceste Podsreda-Brestanica, Občina Kozje z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo vodi konstantne aktivnosti za obnovo državnih cest na območju občine Kozje. Za izvedbo pa je treba v doglednem času zagotoviti tudi ustrezna finančna cesta, ker sredstva, ker ceste se gradijo z denarjem. Marsikdo misli, da je samo asfalt dovolj, denar je potreben. Za izvedbo pa je treba seveda v doglednem času zagotoviti tri milijone evrov. Tudi o tem je govoril kolega Franc Medic. Amandma številka 39, gre gre za predlagana sredstva v višini 600000 evrov za zagotovitev izvedbe projekta rekonstrukcije regionalne ceste Črnolica-Lisično spet občina Kozje, o katerem je tudi govoril že kolega Medic, zato bom to preskočil. Prav tako tudi za naslednji amandma, številka 40, je kolega Medic že razložil, gre za zagotovitev finančnih sredstev za izvedbo projekta rekonstrukcija mostu čez Idrijco, celotna vrednost projekta znaša en milijon, dober milijon in tako dalje. Amandma številka 41. Zelo pomemben. Z amandmajem predlagamo zagotovitev ustreznih sredstev za izvedbo projekta rekonstrukcija ceste Gederovci-Murska Sobota pri kraju Rankovci. Rekonstrukcija državne ceste Murska Sobota-Gederovci še ni zaključena v celoti zaradi pomanjkanja sredstev v državnem proračunu, sredstva so pa zmanjkala že v letu 2023 oziroma so takrat bila izbrisana. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo se je odločila, da zaradi dviga cen materialov in storitev etape 5.1 rekonstrukcija državne ceste ne bo izvedla. Občina Tišina je prejela obrazložitev, ker pravi ministrstvo, da se bo projekt nadaljeval v letu 2024, zdaj smo na koncu leta dva 2024. V proračunu za leto 2024 nadaljevanje rekonstrukcije državne ceste Murska Sobota-Gederovci ni bilo predvideno. Občina ni dobila nobene obrazložitve zakaj nadaljevanje rekonstrukcije v letošnjem letu ne bo. Zdaj pa pozor pri vložku deset milijonov evrov v času naše vlade, deset milijonov evrov Še vedno ostaja težava, da se zaradi prekinjene povezave kolesarske steze od krožnega križišča v Gederovci do bencinskega servisa Šel turisti obračajo in se vračajo nazaj v Avstrijo. Po pripovedovanju lokalnega prebivalstva so mnogi kolesarji prepričani, da naprej proti Murski Soboti in Zdravilišču Moravske Toplice, kolesarske steze ni, manjka samo 550 metrov. Za to gre. In za to ta finančna sredstva, okrog 900000 evrov, da bi končno ta projekt bil zaključen in bi veliko pomenilo tudi v turističnem smislu. res predlagam in prosim za razmislek. Vem, da Slovenija nima samo statistične regije Pomurje, ampak če želimo skladni regionalni razvoj, je gotovo najprej potrebna infrastruktura. Tako so me naučili tudi moji državljani in državljanke iz statistične regije Pomurje, ko smo v mandatu 204-208 delali pomursko avtocesto

dosti nevarna, še posebej v prometu, takrat, ko je promet zjutraj in popoldne, zraven gredo tudi otroci v šolo, projekt je narisan, je sprojektiran, se pa po tem planu odvijati začne šele v letu 2029.

Ta nadvoz je obljubljen že dolgo časa, zadeva je nevarna. Tukaj vozijo čez Trebnje težki kamioni, šleparji, ki vozijo od firm, term Čatež, TPV TPV Velika Loka, pa tudi druge velike firme. TPV ima eno največjih skladišč od svoje firme in tukaj vozijo čez samo sam center in je zadeva zelo nevarna. To, da čakamo pet let, projekt je narisan, to je nedopustno. Dali smo tri milijone pa pol za 2025 amandma, da se ta zadeva pospeši in upam, da se bo zadeva kaj premaknila. Hvala.

Hvala lepa za besedo, spoštovani podpredsednik. Jaz se bom oglasil k istemu podprogramu, in sicer amandma številka 18. Gre pa za dva milijona sredstev, in sicer da se rekonstruira, obnovi cesto oziroma zagotovi sredstva za rekonstrukcijo ceste v eni od goriških občin, občina Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. Predmet investicije je torej rekonstrukcija odsekov R3734/4121, in sicer je ta cesta bila do nedavnega planirana, da se naredi v letu 2025, 2026. Nedavno nazaj je bila zadeva obljubljena po več kot desetih sestankovanjih, sedaj se pa zamika v naslednja obdobja in gre resnično za zagotavljanje varnosti otrok, šoloobveznih otrok. Bila je narejena na tej cesti tudi študija varnosti in pa meritve hitrosti. Tako da starši so tudi podali peticijo, dejansko, bom rekel, stisnili občinsko vodstvo v kot, potem je bilo obljubljeno, sedaj pa se dejansko zamika. Nekako sem dobil informacijo, da bi se zamikalo zaradi poplav, ampak resnično, še enkrat, 2 milijona evrov za nevarno cesto od 17 tisoč milijonov proračuna. Hvala.

podprograma 200201 denarno socialna pomoč in namenjajo za vzdrževanje in gradnjo državnih cest. Jaz sem, na zadnjih odborih vprašal koga naslavljate. Danes sem dobil odgovor od kolega Poglajna, da tiste, ki izkoriščajo. Kdo so to? Imate kje kaj napisano? V prejšnji vladi je bil minister Cigler Kralj. Jaz bi pričakoval, da je kakšna raziskava o tem, koliko je teh izkoriščevalcev. Ali se pač spet pogovarjamo po gostilniško? Lahko pa seveda govorimo na drugi strani s številkami, kdo vse so tisti, ki danes prejemajo DSP?

ki prejemajo po tem, ko jih slečejo do gat, da pridejo do upravičenosti do 480, kjer je cenzus denarne socialne pomoči. Ne prejemajo vsak mesec ta znesek, ampak če imajo kakšen drug prihodek, ne vem, če imajo 200 evrov, dobijo 280 do tam. In naprej so, potem različne oblike družin tukaj smo pa na številkah, ki so zelo majhne. Naslednja je štiričlanska družina, torej dva starša, dva otroka, nekje 7500 je, zdaj bom govoril o upravičencih, ker najprej seveda morate poznati razliko med prejemniki, ki jih je tam okrog 47, potem so pa vsi upravičenci, to so pa, potem družinski člani njihovih. En starš, en otrok tam okrog 5000. Ena starš, dva otroka tam okrog 4000. To so vse te številke, ki so majhne, o teh ljudeh govorimo. Ko se jim zmanjša denarna socialna pomoč, mislim, da z amandmaji nižate za nekih 15 milijonov, jemljete iz te postavke. Varstveni dodatek, naslavljate s tem varstveni dodatek 23732 prejemnikov, največ starih od 65 do 74 let. Predvsem so samski in pozor, največ iz Prekmurja in Podravja. poslanci, ki prihajate iz tistega konca, jaz upam, da vam je kaj do tega, da imajo ti ljudje vsaj nekaj, da lahko živijo. Gre za starejše od 65 let, največ v tem obdobju, 65 do 74. In še en zanimiv podatek, tukaj noter v to postavko spada tudi repatriacija, če vemo, kaj je repatriacija? vračanje Slovencev iz tujine, tudi iz Argentine, pa ste nekako podprli ta amandma. Torej o teh ljudeh govorimo, ko govorimo o tem, da naslavljate. Bom še enkrat povedal, socialni transferji so tisti, ki bistveno pripomorejo k zmanjševanju revščine in zato nikakor ne morem, ne jaz ne v Levici pristati na to, da se kakorkoli posega v to. Hkrati, ko govorimo o tem, pa je treba vedeti tudi to. S tem, ko bi znižali, ko naslavljate to, ko bi znižali količino sredstev za DSP v proračunu se dejansko ne zniža znesek DSP, ki se upravičencem izplača, ker govorimo o zakonski obveznosti. Skratka, vi naslavljate neko zakonsko obveznost socialno državo, ki je tam zakonsko določena. Rezultat bi bil samo primanjkljaj na ministrstvu in potem tudi dodatni primanjkljaj proračuna, zaradi neplaniranih odhodkov. To počnete. Naslovili ste pa to, da to počnete premišljeno in konstruktivno. Seveda tega ne morem podpreti.

podanih, mislim, da preko 30, jaz sem si bom rekel zadeve beležil in bom probal odgovoriti. V nacionalnih razvojnih programih Ministrstva za infrastrukturo je preko 600 cestnih projektov in približno sto železniških projektov. Vsi so na ta seznam uvrščeni in umeščeni na podlagi ustrezne dokumentacije in ustreznega sklepa posebne komisije, potem, ko so vsi ti projekti umeščeni bistvu seznam, ta načrt se pa nahajajo v različnih fazah. Niso vsi nujno, bom rekel, tik pred izvedbo, da bi imeli da bi imeli vsi pridobljena zemljišča, vsi gradbena dovoljenja in zato v bistvu pač pojasnjujem, da če je projekt v NRP umeščen še ne pomeni, da se lahko začne jutri graditi. Vsi naši projekti prav tako imajo odgovorne skrbnike, ki delajo zakonito in v skladu z dognanji stroke. Skrbijo za to, da ima projektna dokumentacija v vso potrebno vsebino, da so pridobljena vsa potrebna

bom rekel, projektom ki niso zreli za izvedbo, ne bo omogočilo tem projektom začetek gradnje. Takih projektov je kar nekaj. Nenazadnje je ta predlog projekta za Markišavce v Murski pri Murski Soboti. Tudi poslansko vprašanje je bilo na to temo dano, ne samo eno več, kolikor se jaz spomnim in, če je potrebno določiti novo traso, ker se pač nekdo ne strinja, če je potrebno iti v odkup zemljišča, potem na primer tudi dodajanje sredstev za izvedbo takega projekta ni smiselno. Žal mi v državi nimamo učinkovitega sistema, da bi lahko postopke, torej pravnega sistema, da bi lahko postopke v takih primerih, ko se na primer en lastnik ali pa dva lastnika na trasi ne strinjata z umestitvijo z umestitvijo te trase v prostor, ne nato nadaljevali in njega napotili na drug način pravdanja, to je stvar pravnikov in jaz mislim, da bi to morali začeti tudi učinkovito naslavljati, da se projekti zaradi tega ne bi za dve, tri leta zamikali, ampak to je pač stvar pravosodja, ne našega ministrstva. Kar se kolesarskih povezav tiče, torej kar nekaj jih je zdaj v predlogih za dogovor za razvoj regij. Ocenjevanje teh projektov poteka in bomo v bistvu v roku dveh tednov, treh tudi videli ta izplen. Kar se tiče, kar se tiče bom rekel prenašanje določenih zadev, določena dinamika je predlagana taka, da omogoča izvedbo del, kot sem že omenil, nekateri, kot sem že omenil, nekateri projekti pa so bili zaradi ujme zamaknjeni. To ne pomeni, da niso potrebni obnove, so tudi mi se zavedamo, da so ceste dotrajane, zaradi tega tudi ne bi, če ne bi bile dotrajane, ne bi bil projekt uvrščen v načrt razvojnih programov, ampak jaz tu prosim za razumevanje, ko bo, ko bo večina te poplavne sanacije končana, bodo tudi drugi projekti prišli na vrsto. Mislim, da se bo že z naslednjim letom

mostom čez Idrijco, spoštovani poslanec Medic, res je, tako kot ste povedal, v izdelavi je projektna dokumentacija, za izvedbo mora biti recenzirana in potem, ko bo, ko bo ta postopek izpeljan se bo pristopilo k razpisu in izvedbi. Jaz upam, da čim prej kot bo možno. Torej odsek ceste Črnolica-Lesično je eden od teh, ki je zaradi ujme zamaknjen. Spoštovani poslanec Lisec je spraševal o krožišču v v kraju Ratno, če sem si pravilno zapisal. Tudi mi se pač zavedamo, da je, da je v bistvu močno gospodarstvo ključno za blaginjo države, za to, da v bistvu vsi javni podsistemi financiramo, to je eden od teh projektov, ki so se zaradi poplav prav tako zamaknili. Spoštovani poslanec Pogajan je v bistvu izpostavil zadeve na četrti razvojni osi. bistvu tu je več odsekov, če se samo dotaknem 22 kilometrskega, kjer govorimo o rekonstrukciji,

to je traja in je časovno zahtevno. Tudi spoštovani poslanec Jože Tanko je omenil v bistvu cesto proti mejnemu

so ene aktivnosti skladne z pač dinamiko, ki jo je možno izvajati, nekatere zadeve so pa tudi zamaknjene zaradi ujme. Spoštovani poslanec Kosi je govoril o kolesarski stezi. Tista je v bistvu stvar dogovora za razvoj regij, pa mislim. Pa da še o postavki 19-23. Pri nekaterih je potrebno tudi odkupiti zemljišča, recimo to je pri, pri cesti Spuhlja-Ormož torej in Mihovci, torej za pešce in kolesarje, pločnik Pragersko. Aha, če bom kaj spustil, vam bom prišel osebno povedati, malo, veliko je bilo teh predlogov. To pa mislim, da je tudi vse. Poslancu Kepi pa Jožefu Lenartu pa bom tudi osebno prišel pojasnit. S poslancem Jakopovičem se pa seveda strinjam, sredstva so potrebna za opravljanje, zagotavljanje socialne varnosti ljudi; če sredstva, da odstranimo bodo ti ljudje, bom rekel, trpeli.

Hvala lepa, gospod podpredsednik. Hvala lepa vam, gospod državni sekretar Andrej Rajh, nekaj upanja ste mi vlil. Govorim, govorila bova v nadaljevanju o amandmaju številka 41. Torej gre za rekonstrukcijo državne ceste Gederovci - Murska Sobota, kot rečeno, tam je zdaj zmanjkalo za približno 950 tisoč evrov, gre za kolesarsko stezo. In da še malo pojasnim, na državni cesti Murska Sobota - Gederovci je bilo od meje z Avstrijo do Murske Sobote zgrajenih dobrih 8 kilometrov kolesarskih stez, manjka le odsek v dolžini 550 metrov. Zaradi tega manjkajočega dela tudi preostalih dobrih 8 kilometrov kolesarskih stez ni v polni funkciji. To je žalostno. Jaz vas lepo prosim, ker vas poznam, dajte stopiti v kontakt z županom občine Tišina, Franc Horvat, pri meni lahko dobite kontakte, pa dajte teh 550 metrov kolesarskih stez narediti. Omenjali ste državno kolesarsko omrežje, ampak ko sem jaz bil nedavno na seji Sveta pomurske razvojne regije, smo bili šokirani, ko smo gledali zemljevid državnega kolesarskega omrežja in je Pomurje spet izpadlo, niti enega metra kolesarske steze ni takrat še bilo predvideno za Pomurje, niti enega metra. Zato sem postavil ustno poslansko vprašanje vaši ministrici in gospodu Sandiju Jevšku, ki sta rekla, no, nekako bomo pa le probali, ampak veste, to je tako.

Predsedujoči, hvala za besedo. Jaz bi se uvodoma državnemu sekretarju zahvalil za ta, bom rekel, uvid v aktualno stanje posameznih projektov, ki jih z amandmaji naslavljamo. In mogoče se bova v eni točki strinjala, da so nekateri projekti pač v določenih fazah, za katere si pač ministrstvo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo misli, da dodatna sredstva niso potrebna. Vendar kar se mi zdi najbolj, bom rekel, pereče oziroma kritično, je to, da ko berem obrazložitev stališč Vlade oziroma stališče mnenja Vlade o posameznih amandmajih, lahko pri amandmaju, ki namenja dodatna sredstva četrto razvojno os, beremo o tem, da v bistvu je DPN v pripravi. Že prej sem omenjal omenjeno fazno delo, ampak rok za najprimernejše variante pa postavljate letu 2027. Se pravi, pustimo sedaj to, da je to po koncu trenutnega mandata, ampak kot poslancu, kot prebivalcu teh krajev se mi zdi,

da ne bo seveda, kakor je bilo prej narobe razumljeno oziroma predstavljeno, da hočemo vzemati najranljivejšim; Slovenska demokratska stranka je vedno podpirala tiste posameznike, ki so potrebovali kakršnokoli pomoč, mislimo pa, da, mislimo pa, da 13 dodatnih milijonov, ki se jih bo za to namenjalo v naslednjem letu, ne vem ali bo Vlada, ali Vlada načrtuje, da bo v Sloveniji več ljudi na pragu revščine, ampak dejansko se nam zdi primerno to, da je, da da z amandmaji naslovimo omenjene problematike, s katerimi se srečujemo in s katerimi smo poslanci dnevno soočeni. In ravno, še enkrat, to, se pravi, kot ste sami omenili, omenili ste faze, v katerih so projekti,

Hvala lepa za besedo! Jaz bi se samo odzval na besede državnega sekretarja, ki je komentiral oziroma utemeljeval zamike ali pa prekinitve del, zamike v prihodnost z ujmo. Zdaj, ujma ni nič vplivala na povečanje sredstev za migracije za 15 procentov oziroma za sedem milijonov in ujma po tem vašem proračunu ni nič vplivala na financiranje nevladnega sektorja,

Če imamo proračun in če želimo nekaj narediti, potem dajmo, če se sklicujete na ujmo, delati to tako, da bodo prizadeti vsi sektorji, ne ne pa, da migranti, ilegalni migranti in tisti, ki vdirajo preko meje, niso prizadeti oziroma povečujemo oskrbo za njih, ob tem, da ste ukinili vse ukrepe, po drugi strani pa nevladni sektor, ne vem, razni NVO, niso popolnoma nič prizadeti z državnega financiranja, iz državnega proračuna. to ne gre. In mislim, da je treba ukrepe načrtovati tako, da si postavimo neke prioritete. Najprej zagotovimo tisto, kar je nujno za državljane, za ljudi, potem pa, če imate kakšne viške, pa lahko potem dodelite raznim nevladnim organizacijam, pa nekim drugim zgodbam, ki niso neposredno povezane z življenjem državljanov v tej državi. Hvala lepa.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 Prehajamo na proračunskega uporabnika 2560, Ministrstvo za naravne vire in prostor ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku, in sicer v razpravo dajem podprogram Upravljanje z vodami ter amandma Poslanske skupine NSi. In sprašujem, ali želi kdo razpravljati? (Da.) Vidim, da interes je, pričenjam s prijavo. Prijava poteka.

Z amandmajem predlagamo zagotovitev nujno potrebnih začetnih sredstev za izvedbo regionalnega razvojnega projekta Namakanje iz reke Mure. Pomurski župani ali bolje rečeno, svet Pomurske razvojne regije, je 8. maja letos sprejel sklep, da se projekt namakanja iz reke Mure uvrsti med ključne regijske projekte v okviru regionalnega razvojnega programa Pomurja za obdobje do leta 2027. Še več, naš odbor za kmetijstvo je na terenski seji 15. maja letos, ki je potekala v občini, na sedežu občine Puconci, sprejel sklep, soglasno, ga citiram: "Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter Ministrstvu za naravne vire in prostor, da na podlagi ustanovljene delovne skupine nadaljujeta z aktivnostmi na področju namakanja kmetijskih površin na območju Pomurja v okviru projekta namakanje v Pomurju". Amandma smo vložili zato, ker smo pogledali načrt razvojnih programov, proračunske postavke in ni niti enega evra za to zagotovljenega, kar kaže na nek neresen pristop. In glede na to, da so to zadnji proračunski dokumenti te vlade, smo se odločili, da vložimo amandma za leto 2025 in 2026. Glejte, v Pomurju je bilo zaradi suše v zadnjih 50 letih za več kot 50 milijonov evrov škode. 50 milijonov je pa praktično ena tretjina ocenjene vrednosti tega projekta o katerem, o brez postavitve namakalnega sistema se pod vprašaj postavlja prihodnost kmetijstva v vzhodni Sloveniji, saj je od leta 2005 do leta 2022, število kmetij na območju Pomurja iz okrog 9600 se zmanjšalo na 6000. Strokovnjaki, ali bolj točno, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota pravi, da če ne bomo zelo hitro začeli z namakanjem, bomo izgubili v tej žitnici Slovenije, upam, da to še vedno je, približno 15000 hektarjev zemljišč. Gre seveda za namakanje zemljišč na levem bregu reke Mure, to se pravi v Prekmurju in v Prlekiji, torej tudi na desnem bregu reke Mure. Res prosim za razmislek. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sprašujem, ali morda želi še kdo razpravljati? Ne želi. Torej zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2561, in sicer Direkcije Republike Slovenije za vode ter na razpravo o vloženih amandmajih pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Upravljanje z vodami ter dva amandmaja Poslanske skupine SDS. Sprašujem, ali želi morda kdo razpravljati? Interes je. Torej začetek prijave. Poteka prijava.

torej razpravljal o 2. točki tega amandmaja, gre pa za predlog, da bi za 500 tisoč evrov povečali sredstva za ureditev korita reke Drave. Dejstvo je, da reka Drava zadnja leta pogosto poplavlja. Bili smo priča velikim poplavam leta 2012, ki še vedno nosijo velike posledice in še vedno mislim, da traja sodba proti avstrijskim upravljavcem, potem 2014, 2018 in tudi lansko lansko leto. Zdaj vzroki so takšni in drugačni, vendar vsi indici kažejo, da je eden izmed vzrokov tudi to, da struga da struga reke Drave, da je ta leta zaraščena, da se nastajajo tudi razne sipine, nasipi, torej reka Drava odlaga velike količine gramoza. In od Ptuja dol vodno proti hrvaški meji so znatne količine teh sipin, gramoza. Zdaj, ocenjena je celo na okrog šest milijonov kubikov, ki pa se ne izrablja. Torej še nekaj desetletij nazaj so ljudje ta gramoz kopali, uporabljali še v času skupne države in ga uporabljali za gradnjo hiš, svojih hiš in tako naprej. No, potem so prišli naravovarstveniki in so to prepovedali. Kajti, treba je ščititi habitat. Na žalost, ko pride poplava, tudi habitata ni več. In reka Drava, ko poplavlja, ne poplavlja samo torej naselja in dela škodo, ampak poplavlja tudi kmetijska zemljišča, ki so tam dokaj kvalitetna, gre za Dravsko dolino in s tem dela škodo tudi kmetovalcem in tako naprej. In medtem ko smo mi bolj papeži od papeža, Hrvati to s pridom izkoriščajo in prav te dni, torej mislim, da prejšnji mesec, se je začela gradnja nove ceste po 20 letih, tri glavne ceste z elementi hitre ceste med Ormožem in podravsko avtocesto, gre samo za gradnjo enega odseka, kjer bi lahko ta gramoz izkoriščali pa ga ne,

na isti strugi, le nekaj kilometrov razlike. In mislim, da v petek si je na terenu to stanje ogledal tudi minister za naravne vire in prostor, zdaj državni sekretar, ne vem, če ste bili zraven, če ste bili ste lahko videli na lastne oči, da res so ogromne količine, ki jih je potrebno torej izkoristiti. Torej dejansko to strugo urediti in ta gramoz odpeljati. Lahko se uporabi sedaj tudi za gradnjo te ceste, kajti če ne bomo ukrepali se nam zgodi, da bo lahko teh poplav vedno več, kajti s tem se pretočnost reke Drave seveda zmanjšuje in če ne bomo ukrepali bomo zgolj za 500000 evrov, ki jih sedaj ne bomo namenili, bomo pa lahko imeli vedno pogostejše škode, več milijonske škode, ki mislim, da nobenemu ni interes, da to zgodi. Zdaj sicer minister je obljubil, da se bo država aktivno vključila v to zadevo in začela to urejati, torej predlagamo ta sredstva in da se ta sredstva torej vzamejo iz podprograma, ki je namenjen za migracije, kajti mislim, da je seveda zelo pomembno, da najprej poskrbimo za lastne državljane in ne podpiramo tistih, ki pa izrabljajo, ta azilni sistem in potem nelegalno prestopajo naše meje. Kajti gre ne samo za ščitenje torej prebivalcev in prebivalk, ampak tudi za kmetijske površine, lastno samooskrbo, nenazadnje tudi habitatov narave, za katerega se naravovarstveniki trudijo. Seveda pa pri tem upam, da ne bo prišlo

Hvala lepa za besedo. Glejte predlagali smo tudi amandma za ureditev reke Kolpe. Za tiste, ki ne veste, Kolpa je naša južna reka, več ali manj mejna s Hrvaško. Preko Kolpe gre veliko ilegalnih migracij, tako da osvetlimo še ta del in kar je najhujše, na ta konec država ne investira praktično nič. Prej sem govoril o nekaj amandmajih, ki so pa vezani na cesto G2 Ljubljana mejni prehod Petrina, to se pravi to je mejni prehod na Kolpi, kjer je bilo pač razumeti, da koalicija tega ne bo podprla. Zdaj, tu bi opozoril, da je Kolpa tudi reka, ki poplavlja. Poplavlja na obe strani mejnega prehoda, to se pravi na smer proti severu oziroma proti izviru Kolpe, to se pravi proti Osilnici in dol dolvodno proti Črnomlju. Ceste so obdobja v obdobje poplav neprevozne in tisto malo prebivalcev, kar ima velike težave z dostopom do trgovin in do pač medicinskih in tako naprej. Da je problem še večji, Hrvaška svojo stran reke Kolpe ureja, to najbrž poznate. Na slovenski strani pa se ne ureja nič ne cesta, ki gre ob Kolpi neposredno ob Kolpi, ne ureja se brežine, ne ureja se vodotok reke Kolpe, ne ureja se pritoke reke Kolpe. In jaz mislim, da bi bilo dobro, da bi namenili ta milijon evrov za to, da se izvedejo na tej reki preventivni ukrepi, da se zaščitijo prebivalci pred poplavami, da ne dela reka škodo in da jim omogoča tudi v času, ko so višje vode, prost dostop do Kostela, do Kočevja, do Črnomlja in tako naprej. Zdaj, sredstva se tako kot bi kot v prejšnjem primeru zagotovili iz Urada za migracije. Zdaj, kljub temu, da se vsi izgovarjate na ujme, gre tukaj za sanacijo reke pred ujmami, ampak na migracijah se pa sredstva povečujejo za 15 odstotkov. Kar zadeva pa financiranje EVO s postavke Ministrstva za javno upravo, pa se iz, ne vem, če vzamem izhodiščno leto Janševe vlade, iz 4,8 milijona za leto 2025 povečujejo na 12 milijonov za 2,5-krat. (nadaljevanje) ki so priročen izgovor za to, da so se nekateri projekti zamaknili, niso razlog za to, da se nekatere stvari, ki niso nujne, financirajo prekomerno z nekaj kratnikom. Tako da, razmetavanje z državnim proračunom za, bom rekel, stvari, ki so ne nujne, so v tem primeru več kot očitne, pa to ni edini primer. Zato predlagam, da se ta amandma podpre in da ljudem na južni meji omogočimo primerne dostope do slovenske prestolnice in pa tudi ustrezno zavarovanje njihovega premoženja pred poplavami. In pa tudi vse ostale ukrepe, ki iz tega sledijo, to se pravi ustrezno varnost, dostopnost do drugih socialnih storitev in tako naprej. Tudi Dom starejših občanov v Osilnici je padel iz projekta. Tako da glejte, za to južno mejo se ne najde in za območje ob južni meji, ki obsega pač, ne vem, sedem, se ne najde nobenega razumevanja in nobene podpore v tem Državnem zboru. Za nivoje migrante pa kolikor želite prekomerna sredstva namesto preventivnih ukrepov na južni meji financiramo nastanitvene kapacitete v Ljubljani, ne vem, Logatcu, Vrhniki in kjerkoli še bodo in pač tiste ukrepe tam pri Brežicah in tako naprej. Za to je denar, za ukrepe, ki bi koristili ljudem neposredno pa je izgovorov kolikor hočete. Hvala lepa.

Prehajamo na proračunskega uporabnika 2718, Urad Republike Slovenije za nadzor kakovosti in investicije v zdravstvu ter na razpravo o vloženih amandmajih pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem najprej podprogram Investicijska vlaganja na sekundarni in terciarni ravni ter tri amandmaje Poslanske skupine Nova in amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Sprašujem, ali želi kdo razpravljati? Ja, interes je. Torej, začenjam s prijavo. Prijava poteka. Prijavljen je pa samo Jožef Horvat. Tako da izvolite, imate besedo. hvala, gospa podpredsednica! Govorimo najprej o amandmaju številka 1 pri tem podprogramu. Zakaj ga predlagamo? Z amandmajem predlagamo povečanje sredstev za projekt UKC Maribor, širitev onkološke dejavnosti. Onkologija Maribor nam je posebej, kako bi rekel, pri srcu, seveda boljše je bilo, da je ne bi rabili, ampak jo moramo zgraditi, ker smo to v času prejšnje vlade potisnili naprej, se temu po domače reče. Takratni predstojniki UKC Maribor so mi rekli oziroma so me vprašali, koliko postelj, če vem, koliko postelj ima Onkologija Maribor? Seveda nisem vedel, rekli so, da osem. Če se malo stisnejo, potem mogoče 10 ali 12. To me je prav stisnilo pri srcu. Ja, uspelo nam je takrat zagotoviti 57 milijonov sredstev za Onkologijo Maribor. Investicija je v teku, iz poročil medijev sledi, da je zaradi zamude, ki je nastala, zaradi ne odkupa stanovanj na Masarykovi ulici potrebno v skladu z investicijsko dokumentacijo predvidena sredstva v prihajajočih letih bistveno povečati. Do zamude je prišlo, zaradi neodzivnosti Urada za kakovost in nadzor investicij v zdravstvu pri odkupu nepremičnin, stanovanj na Masarykovi, ki so predvidena za rušitev. Predlagam razmislek. Gre za zdravje naših ljudi. Onkologija Maribor pokriva severovzhodno Slovenijo, seveda lahko rečem celotno Slovenijo.

kar je po naši oceni zadosten znesek za uspešno izvedbo investicije. investicijska vlaganja na sekundarni in terciarni ravni v višini 8 milijonov evrov. S tem amandmajem pa predlagamo povečanje sredstev za projekt UKC Maribor novogradnja infekcijske klinike. Kot veste smo v času prejšnje vlade infekcijo v Mariboru, infekcijsko kliniko v Mariboru predvideli, da bi jo gradili iz NOO iz načrta za okrevanje in odpornost. Ta vlada je pač imela gotovo pomembne argumente, da je to vrgla ven iz NOO in je povedala, da se bo infekcijska klinika Maribor gradila iz proračunskih sredstev. Potrebno je povišati sredstva že v letu 2025, celotno vrednost projekta povečati na na 100 milijonov evrov, leta 2025 bi se moralo nameniti 8 milijonov evrov več, to je deset milijonov evrov, leta 2026 37 milijonov evrov in tako naprej. In še amandma številka 3. Z amandmajem predlagamo zagotovitev ustreznih sredstev za projekt novogradnje objekta psihiatrične bolnišnice Vojnik. Projekt novogradnje je bil v kabinetu ministra predstavljen 3. novembra 2021, na osnovi takratne idejne zasnove je bil izdelan DIP in poslan na Ministrstvo za zdravje v letu 2021. Celotna vrednost projekta se ocenjuje na okoli 15 milijonov evrov. V spremembah proračuna za leto 2025 bi bilo za začetek izvajanja projekta potrebno zagotoviti vsaj 500 tisoč evrov ter v proračunu za leto 2026 - 1 milijon evrov.

Še državna sekretarka najprej, potem pa bom dalje pobirala prijave za razpravo. Izvolite. **MAG. Gospod Horvat, ta vlada je bila soočena z dejstvom, da se je alokacija načrta za okrevanje in odpornost znižala za 286 milijonov, to je bil edini razlog, da je bilo treba iz NOO umakniti določene projekte in vlada je izbrala tiste, za katere je v tistem trenutku kazalo, da ne bodo pravočasno

In sicer se je prijavila Lena Grgurevič. Izvolite. čisto na kratko samo odgovorim. Veste sami, da DIP bil neustrezno za infekcijsko kliniko narejen, polovico premajhen, izgradnja do leta 2026 za infekcijsko ni bila mogoča, zato smo zagotovili sredstva iz proračuna in in infekcija poteka projekt normalno dalje, onkologija se gradi, zagotovljena so sredstva za najprej dva in potem štiri obsevalnike, zgradba se gradi. Zakaj pa niste dali v projekt odkupa Masarykova? Zakaj že sploh 20 let ni Masarykova odkupljena, to se pa vprašate. vprašate. Ste bili na vladi dovoljkrat, in tudi sedaj je v projekt niste dali, zato je prišlo zaradi pritožb do zastoja, toliko. Gradi se infekcijska, gradi se oziroma projekt onkologije in pa tudi negovalna v Mariboru. Hvala.

Hvala za takšen kompliment. Tudi mi nismo odrezali prejšnjega uspešnega vodstva UKC Maribor, ki je imelo takrat, ko je odhajalo, tri milijone plusa, zdaj je pa, koliko minusa, deset, ali je zdaj že malo več, ampak pustimo to zdaj, ni pomembno. 18.20** (nadaljevanje) ko nas gledajo onkološki bolniki, draga kolegica. Dajte se malo zbrati, zresniti in poženite ta voz naprej. Jaz pred 20 leti pojma nisem imel, kaj se dogaja na Masarykovi. Vam je jasno? Mir v dvorani. Kolega Hoivik, vi se ne morete prijaviti k repliki, lahko se pa prijavite k razpravi. Torej ponovno sprašujem, ali želi kdo razpravljati. Vi boste verjetno želel razpravljati, torej pričenjam s prijavo. iz dvorane/ Ja, ne vem, mogoče niste edini, zato pobiram prijavo. Ne, ne, replike pa ne morete imeti na suho, ker niste pri tej točki razpravljali. Tako. Andrej Hoivik, izvolite, zdaj pa pač boste razpravljal, kakor pač boste, hvala lepa. Ne, hotel sem repliko, ker sem bil omenjen, glede na to, da je kolegica Grgurevič dejala, da smo bili tolikokrat na vladi. Zdaj jaz sam nisem bil tolikokrat na vladi, bil sem za časa tretje Janševe vlade, ja, lahko bi rekel, javni uslužbenec v tej vladi, ampak, spoštovana predsednica Odbora za pravosodje, v zadnjih 15 letih, koliko let je bila SDS na vladi, če bi čisto zaokrožil na primer, je bila manj časa na vladi kot je Svoboda v vladi. Samo toliko, no, da smo korektni. Hvala. dvorani/ Mir v dvorani, lepo prosim. Ali želi še kdo razpravljati? Ja ali ne? Ne želi noben več razpravljati, torej zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2720 - Ministrstva za solidarno prihodnost ter na razpravo o vloženih amandmajih pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Dolgotrajna oskrba ter dva amandmaja Poslanske skupine SDS in amandma Poslanske skupine NSi in sprašujem ali želi kdo razpravljati. Interes je, torej pobiram prijavo. Začenjam s prijavo.

Prvi amandma se nanaša na financiranje dolgotrajne oskrbe, o katerem se pogovarjamo že nekaj dni in prepričujemo drug drugega, kdo ima prav, ampak dejstvo je, da je Vlada v zakonu oziroma v obrazložitvi zakona zapisala, da bo vsako leto namenila 190 milijonov evrov letno nominalno za dolgotrajno oskrbo. V proračunskih dokumentih za 2025, za leto 2025, temu, se vidi, da temu ni tako, po drugi strani pa nima težav s pobiranjem prispevka od delodajalcev, upokojencev in delojemalcev, zato smo vložili amandma, s katerim želimo to razliko do 190 milijonov, to je 78 milijonov 803 tisoč 94 evrov prerazporediti in da pride s tem do te zaveze o financiranju dolgotrajne oskrbe. Drugo je pa amandma, ki se nanaša na izdelavo oziroma izgradnja izgradnjo prizidka k centru starejših Kora v Ravnem na Koroškem. Z amandmajem želimo dodeliti sredstva v višini dobrih 4 milijone in pol evrov za dograditev tega prizidka, ki bi omogočil,

hvala lepa, gospa podpredsednica. Zdaj z amandmajem predlagamo dobre 3,3 milijone evrov sredstev. Za zagotovitev ustreznih, ustrezne adaptacije investicije v zunanjo enoto Doma starejših Rakičan v Črenšovcih. To je moja občina. Poudarjam, da je moja občina. Zdaj, če je potrebno nujno, potem lahko občino tudi menjam - če bo šla investicija naprej, sem to pripravljen narediti.

v dom starejših pa je bilo pridobljeno maja 2022. Avgusta 2023 je Ministrstvo za solidarno prihodnost prejelo novelacijo investicijskega programa v skladu s katero je bila investicijska vrednost zvišana na 3,3 približno, pri čemer gre za ocenjeno vrednost za dokončanje objekta. Zaradi takrat že napovedanega krčenja obsega proračunskih sredstev v letu 2024, Ministrstvo za solidarno prihodnost novelacije investicijskega programa ni potrdilo. 20. novembra lani, torej natančno pred enim letom, je minister za solidarno prihodnost, gospod Simon Maljevac, tukaj na seji Državnega zbora povedal, da so za to investicijo v letu 2025 zagotovljena sredstva, citiram, v letu 2025. Minister je v odgovoru na pisno poslansko vprašanje dne 22. julija letos zapisal, citiram: "Projekt dokončanja enote v Črenšovcih je bil v letu 2024 začasno ustavljen. Njegovo nadaljevanje je predvideno v letu 2025 oziroma 2026." Zelo sem vesel, da se tukaj srečava tudi s cenjenim državnim sekretarjem. Nazadnje sva se srečala v Prekmurju, v zasebnem domu starejših, sva imela kratek pogovor. Res je, da postavke v proračunu, prav razumem zdaj minister za solidarno prihodnost, niso posebej določene za posamezne projekte ali objekte, da jih imate, če smem tako reči, v eni košari. In zdaj je seveda politična odločitev, kaj se bo iz te košare financiralo? Ali tudi dislocirana enota v Črenšovcih, gospod državni sekretar? Hvala lepa. Hvala lepa. Sprašujem, če želi še kdo kaj razpravljati? (Da.) Ja, izvolite. Mislim, izvoli. Najlepša hvala. Torej, hvala za skrb glede Zakona o dolgotrajni oskrbi. Naj vam zagotovim, da tako kot v letošnjem letu, tudi v prihodnjem letu so vsa sredstva in bodo vsa sredstva za izvajanje storitev po Zakonu o dolgotrajni oskrbi zagotovljena. Zagotovljena bodo na način, kakor določa zakon, to pomeni iz proračuna in iz prispevka prispevka za, iz obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Namreč, v prihodnjem letu se začne neko prehodno obdobje, prihodnje leto je neko prehodno obdobje, v katerem, kot vemo, bo v sredini leta vpeljan, vpeljano plačevanje obveznega prispevka za zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Sredstva iz tega zavarovanja

in kot veste, tudi sredstva iz zdravstvenega zavarovanja, storitve, ki jih plačujejo zdravstveno zavarovanje, niso del proračuna, ampak jih plačuje te storitve Zavod za zdravstveno zavarovanje. Na enak način bo nove storitve Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki se prične uvajati prihodnje leto, to je dolgotrajna oskrba na domu in denarni prejemek, bodo financirane iz strani blagajne Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, medtem ko bo pač, ker, kot rečeno smo v tem prehodnem obdobju, bo oskrbovalec družinskega člana tako kot letos, financiran iz proračuna, za to so tudi predvidena sredstva. Vemo in to nas, bi rekel, zelo veseli, da je, bi rekel, to neka zelo uspešna, uspešno delovanje Zakona o dolgotrajni oskrbi. Število, število uporabnikov za oskrbovalca družinskega člana narašča pravzaprav iz meseca v mesec, približno skoraj sto na mesec,

za to storitev večja. Kot rečeno, ostale storitve, pomoč, dolgotrajna oskrba na domu, ki se začne izvajati od julija prihodnje leto in denarni prejemek decembra prihodnje leto bodo financirane iz blagajne zdravstvenega zavarovanja Slovenije. Ko pa govorimo o dolgotrajni oskrbi v instituciji, torej pač tisti zelo pomembni, prelomni novosti zakona o dolgotrajni oskrbi, ko našim upokojencem, našim uporabnikom domov za starejše ne bo več potrebno plačevati storitev, storitve bodo krite iz zdravstvenega zavarovanja, iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, upokojenci, uporabniki bodo plačevali samo še nastanitev in hrano, ta pravica stopi decembra prihodnje leto v veljavo, vendar se obračunava potem šele v letu 2026, prav tako iz blagajne zdravstvenega zavarovanja, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, katere vir bo prispevek, obvezni prispevek za zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Tako da brez skrbi, kar se tiče tega in iz tega vidika tudi pač ta amandma ni potreben. Kar se tiče kar se tiče Kore, torej predloga o gradnji prizidka Kora vemo, da v Ravnah to je nekaj, lahko bi rekli, ena zgodba o uspehu, saj smo skupaj tudi pričeli ste jo vi, dokončali smo jo, smo jo mi. Imamo pač nek res izjemno lep objekt, kjer se moderna arhitektura druži s prenovo dvorca v Ravnah. Mislim, da gre za enega res finih projektov. No No skratka, tukaj pač naša strokovna presoja je, da predlagana varianta prizidka v tej fazi ni primerna in tukaj seveda mi sledimo stroki, kar se tega tiče, tukaj je naše mnenje do tega amandmaja odklonilno. In seveda pač, Črenšovci, dom se absolutno prihodnje leto pač bo reaktiviral, kot je večkrat bilo že rečeno v v NRP z ustreznimi sredstvi. Kot vemo, smo zagotovili v proračunu v letošnjem letu 41 milijonov evrov za obnovo in in gradnjo in obnovo mreže domov za starejše. To je kar se tiče sprejemanja sprejetega proračuna največja vsota do zdaj in seveda tudi s to mislijo, ne samo mislijo, tudi večkrat izrečeno in tukaj ponovljeno zavezo, da je dom, ki je bil omenjen, prihodnje leto tu na vrsti. Hvala.

to je dopustno... funkcioniral kot dislocirana enota Doma starejših Rakičan, kjer smo pa tudi, mislim, da ste tudi bili zraven, v letošnjem letu zaključili skorajda 15 milijonsko adaptacijo oziroma oziroma prenovo, investicijo. Tako da sem na razpolago, če seveda sme poslanec, kje kaj pomagati. In sem vesel in tudi gotovo tudi tisti, ki nekako čakajo na teh 25, 26 postelj v Črenšovcih, ki bodo, da bodo lahko ljudje jesen svojega življenja preživljali doma, čim bližje domu. Sem hvaležen in projektu želim srečen zaključek. Hvala lepa.

Sprašujem, ali želi kdo razpravljati? Vidim, da interes je. Začenjam s prijavo.

za ohranjanje kulturne dediščine, kot ste že povedali, Varstvo kulturne dediščine, arhivska in knjižnična dejavnost. Pa da ga obrazložim. Namreč v preteklih letih je bil ta segment naše kulturne dediščine, sploh tiste javne kulturne infrastrukture, ki je v lasti občin, precej zanemarjen. Če pogledamo samo leto 23 in 24 je bilo teh sredstev namenjenih zgolj v višini štiri milijone in pol, s tem, da je ministrstvo financiralo posamezen projekt do višine 50000 evrov upravičenih stroškov. Zdaj, za naslednje leto je predlagan razpis in sicer za 16 milijonov evrov. Za točno ta segment, vendar samo za vzhodno kohezijsko regijo. kulturno dediščino ima tudi zahodna kohezijska regija. Jaz zastopim, da je iz sredstev za odpornost in okrevanje lažje pridobiti oziroma nameniti sredstva tudi za za te namene in si je pač vlada to izkoristila, čemur sledi pohvala, vendar je pa pri tem izpustila celotno zahodno kohezijsko regijo, kjer je kultura prav tako pomembna kot v vzhodni, tudi povprečnino dobijo občine enako visoko, tako v vzhodni kot zahodni kohezijski regiji in se nam zdi nesprejemljivo, da je tu zahodna regija zahodna regija kohezijska pač prikrajšana in predlagamo spremembo v višini 16 milijonov evrov, in sicer iz rednega proračuna, ki pa naj se nameni za enak razpis kot je namenjen za vzhodno kohezijsko regijo še za zahodno kohezijsko regijo. Hvala. Najlepša hvala. Sprašujem, če je še kak interes za razpravo? Ni. Torej, ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem z razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 3350 Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter na razpravo o vloženih amandmajih k dvema podprogramoma pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem najprej podprogram Izvajanje osnovnošolskih programov ter dva amandmaja Poslanske skupine SDS in amandma Poslanske skupine NSi. Sprašujem, ali želi kdo razpravljati? Interes za razpravo je, torej prosim za prijavo. Pričenjam s prijavo.

Z amandmajem predlagamo zagotovitev ustreznih sredstev in sicer v višini 600000 evrov za izvedbo obnove osnovne šole Turnišče. Turnišče je moja sosednja občina. Pomurski poslanci smo seznanjeni, kaj se je tam zgodilo. Med prizadetimi v neurjih lanskega julija, mislim da je bilo 13. julija, je bilo seveda tudi Pomurje, na žalost, šlo je za orkanski veter. Posebej tukaj gre izpostaviti škodo v vasi oziroma občini Turnišče, kjer so bili poškodovani praktično vsi javni objekti vključno s šolo. Streha šole je bila odkrita, več kot 80 odstotkov kritine je bilo neuporabne, in to zgolj po sedmih letih od takrat, ko je neurje odkrilo celotno streho šole. To grozljivo prizorišče si je ogledal tudi takratni minister za vzgojo in izobraževanje, gospod Felda in izrazil pričakovanje, da bo šola oziroma strela sanirana do 1. septembra, torej do začetka šolskega leta lansko leto. Seveda, občina je ustanoviteljica osnovne šole in občina je to prenovo naredila. Prenova strehe na osnovni šoli, ki so jo lanska neurja močno poškodovala, je zaključena, ampak zgolj v prvi fazi. Dela so se zaradi zahtevnih vremenskih razmer in pomanjkanja sredstev iz državnih virov zavlekla. Ne pomanjkanje sredstev iz državnih virov, iz državnih Glejte kolegice in kolegi, prav je, da damo za tiste, ki so 4. avgusta lani doživeli katastrofo poplave. To je bilo dva tedna prej, orkanski veter, a zdaj ti otroci te osnovne šole Turnišče so manj vredni kot neki drugi otroci. Ne, niso, se moramo pomagati. Jaz vem, da je zdaj problem, birokratski problem, ker sem kar veliko govoril s pristojnimi, kako zdaj zagotoviti, kako nakazati teh 600000 evrov. Verjamem, da bo to pristojno ministrstvo, vključno s pomočjo ministrstva za finance, znalo narediti, tako kot bog zapoveduje oziroma zakonik. Danes, nam je tudi župan Občine Turnišče, gospod Borut Horvat poslal eno pismo spodbude, kjer malo bolj podrobno opisuje za kaj je pravzaprav šlo 13. julija lansko leto. In seveda prosi za finančno pomoč države. Občina je res ustanovitelj šole, ampak če se zgodi naravna nesreča, moramo pomagati vsi, torej celotna država. Zato je smiseln ta amandma. Nihče mi ne bo znal razložiti, da tukaj ni smiselna pomoč države ali pa se motim? Hvala lepa.

kot je že prej bilo omenjeno, poškodovala posamezne stavbe vzgojnoizobraževalnih zavodov, ne samo tega, ampak širše in obnova teh še vedno ni zaključena, tudi na sanaciji Osnovne šole Turnišče. Zato bo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje z namenom, da se lokalnim skupnostim pomaga pri vzpostavitvi ustreznih prostorskih pogojev in izvajanje osnovnošolskega programa v začetku leta 2025 pripravilo razpis za dokončanje investicij za obnovo šolskih stavb, ki so bile poškodovane v tem neurju. Zato so sredstva v proračunu zagotovljena in zato predlagan amandma ni potreben. Hkrati pojasnjujemo, da v aktualni redni razpis za investicije v vrtce in šole še ni zaključen, dela na objektih še potekajo, naslednji redni investicijski razpis pa bo objavljen julija 2025.

verjamem, da boste našli rešitev in osnovna šola oziroma otroci vam bodo hvaležni, občani ravno tako. Verjamem, da je na postavki iz katere se bo financiral ta razpis dovolj denarja in da se bo našlo tudi teh

In sicer se je k besedi prijavil poslanec magister Darko Krajnc, izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Tudi jaz se pridružujem, zahvali, da smo uspeli nasloviti in rešiti ta problem. Tudi prizadevanja kolega Horvata pohvalim v tej luči. Poslanci smo se usedli z ministrom, obljubil je, da bo razpis, poseben razpis za te šole januarja 2025, da so sredstva zagotovljena. Sem vesel, da je nov minister bolj konkreten in aktiven pri svojih dejavnostih, in da smo te stvari ustrezno naslovili. Škodo v naravnih nesrečah bomo na ustrezen način uredili po pravilih. Pomagali bomo soustanoviteljem občin, kontakt smo tudi že vzpostavili, tako da se zahvaljujem tudi ministrstvu in državnemu sekretarju, da je te stvari pojasnil. Amandma pa seveda ni potreben, ker so sredstva zagotovljena, tako da se zahvaljujem vsem.

V razpravo dajem podprogram Štipendije za pedagoške poklice ter amandma Poslanske skupine SDS in amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. In sprašujem, ali želi kdo razpravljati?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 ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram mladi raziskovalci, mobilnost in spodbude najboljšim raziskovalcem ter amandma Poslanske skupine SDS in sprašujem ali želi kdo razpravljati? Ne želi. Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. Glasovanje o amandmajih in o posebnem delu predloga sprememb proračuna bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili jutri v okviru glasovanj. Prehajamo na obravnavo načrta razvojnih programov in sprašujem, ali je tukaj kakšen interes za razpravo. Je. Torej začenjam s prijavo. Prijava poteka.

Nisem se hotel javiti, ampak danes smo dobili obvestilo, v načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025, je uvrščen v projekt trajnostno upravljanje gozdov v Republiki Moldaviji. Pa javno sprašujem, če kdo od vas ve kakšna je pokritost gozdov v Republiki Moldaviji, da ne bom vprašal kdo od vas je že imel srečo kot nekateri poslanci, biti v Moldaviji. Trajnostno upravljanje gozdov v Republiki Moldaviji, v načrt razvojnih programov se uvrsti za leto 2025. In prej, ko smo razlagali pri amandmajih kako se nič ne da in ko smo rekli, da so v NRP posamezne mehke vsebine brez popolnoma konkretnih rezultatov, ko smo rekli, so notri idejne zasnove, kjer vsi vemo, da do projektov nikoli ne bo prišlo, ko eni celo opozarjajo, da gre pri kakšnem projektu v načrtu razvojnega programa celo za neosnovane projekte, eni celo pravijo za pranje denarja, imamo samo znotraj Ministrstva za zunanje zadeve v NRP za naslednje leto, leta 5 milijonov evrov. Za različna upravljanje gozdov v Republiki Moldaviji, upravljanja voda v Črni Gori, pa gremo še malo v Kenijo, pa gremo malo v Brazilijo. Nimamo pa na primer 40 tisoč evrov za pravosodni izpit oziroma za nakup računalnikov. Pa me resnično zanima, kdo izbira projekte in kakšne kriterije, da lahko v načrt razvojnih programov

300 tisoč evrov, pa ni bilo sredstev za te nujno potrebne investicije. Se je pa našlo ravno danes, ko razpravljamo o proračunih za leto 2025/2026, 289 tisoč evrov za trajnostno upravljanje gozdov v Republiki Moldaviji. Toliko, da vemo, kdo je na prvem mestu, Slovenija ali kakšna druga država. Hvala.

denarja za mednarodno sodelovanje in razvoj. V skladu z zavezami te države naj bi za to namenili 0,33 odstotkov BND - bruto nacionalnega dohodka. To je delež, ki ga ne dosegamo. Glavno vlogo na tem področju ima Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, oni so tisti, ki imajo izdelano metodologijo, po kateri izbirajo posamezne projekte. Te izbirajo načelno v skladu s prioritetami, se pravi tako geografske pokritosti, ki jo zagovarja država, kot tudi posamezne vsebine. Jaz vam več kot toliko v tem trenutku ne morem povedati, ampak v bistvu, tako kot so ostali projekti, ukrepi v bistvu tisti, ki se dogajajo ves čas izvrševanja proračuna, je tudi ta. Zdaj ste pač našli enega, ampak to je eden od številnih projektov, ki jih torej ta država izvaja v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja in pomoči. Hvala. hvala za pojasnilo. Želi še? Vidim, da je še interes, torej ponovno pobiram prijave. Pričenjam s prijavo. In sicer se je najprej prijavil k besedi Tomaž Lisec, izvolite. Hvala za odgovor. Saj, gospa državna sekretarka, ni bilo potrebno odgovoriti, ampak ste danes pač na tnalu in jaz vem, da vi nimate vseh podatkov, ampak resnično me kot slovenskega ne samo kot poslanca ampak kot državljana pri besedah prioritete. Jaz verjamem, da moramo biti del mednarodne skupnosti, ampak kakšna je prioriteta ministrstva za zunanje zadeve, da v NRP da trajnostno upravljanje gozdov v Republiki Moldaviji? Verjamem, da obstajajo v tujini nujno potrebni projekti. Sam se spomnim sploh projektov tako imenovanega zahodnega Balkana, kjer smo veliko pomagali po vseh letih do sedaj. Ampak ko dobim ravno na dan, ko sprejemamo proračun za naslednji dve leti, da bo šlo 300 tisoč evrov za trajnostno upravljanje gozdov v Republiki Moldaviji, se pa vprašam ali eden na Ministrstvu za zunanje zadeve danes namerno provocira, ko se tukaj borimo za 40 tisoč evrov pa za 16 milijonov za nujno potrebne ukrepe, da pri tem, ko moramo biti mednarodno aktivni, najde Republiko Moldavijo. To se mi zdi na današnji dan čisto mimo konteksta, da se nekdo spomni dati to v NRP ravno na današnji dan. Po 12 urah razprave si bo verjetno marsikdo na žalost od Slovencev zapomnil: evo, našli so pa 300 tisoč evrov za Republiko Moldavijo. Marsikdo od njih zdaj bo verjetno šel zdaj pogledati na zemljevid, kje sploh ta republika je. Z vsem dolžnim spoštovanjem, ampak če smo mislili, kam dati pomoči potrebnim, je v bližini veliko več nujno potrebnih projektov, da jim lahko pomagamo v različnih mednarodnih ukrepih in mehanizmih. Hvala. Spoštovani poslanec in poslanci, prosila bi, da smo spoštljivi v tem Državnem zboru. To je vendarle gre za, Republika Moldavija je pač na svetovnem zemljevidu, vsi vemo za njo, in če zdaj kdo spremlja slučajno to razpravo v Državnem zboru, ne moremo se tako omalovažujoče pogovarjati, da je to "Republika Moldavija". Mislim, pač v sklopu razvojne pomoči in mednarodnega sodelovanja je pač tokrat Republika Moldavija eden izmed teh projektov. Poslanka Lucija Tacer, izvolite, beseda je vaša. 18.55** (nadaljevanje) Na prejšnjem sestanku COSAC odborov EU vseh držav članic smo se dejansko sestali s predstavnico Moldavije. Rada bi povedala, da je Moldavija najbolj revna država v Evropi. Ni to arbitrarno zdaj dodeljevanje sredstev. To je država, ki je najbolj revna na našem kontinentu. Država, kjer je potekal referendum o pridruževanju EU in je za las bil potrjen, kjer je zelo močna ruska propaganda. Tako da jaz bi vseeno rekla, da v tej retoriki SDS me moti, ko vedno glede migracij poudarjajo, kako je treba sprejemati ne vem kakšne ukrepe, ko vemo, da je dejansko na dolgi rok ravno razvojna pomoč tista,

kje je Republika Moldavija, kjer sva s kolegom Darkom imela možnost, ja, tudi opazovati to slabo stanje te države. Ampak težko me prepričate, da bo 300 tisoč evrov rešilo gozdove v Moldaviji. V naši bližnji okolici, če želimo pomagati, je veliko bolj nujno potrebnih ukrepov, ki nimajo nobene veze s takšnimi ali drugačnimi migracijami, ki nimajo nobene veze s tem kdo je bolj ali manj blizu Evropske unije. Ampak jaz poznam zadeve in tudi na odboru smo o tem razpravljali, koliko mehanizmov se lahko uporabi in so potrebni v naši bližini. In tudi Slovenija je zelo veliko pomagala, če želite, Vzhodni Balkan. Ampak resnično trajnostni gozdovi v Republiki Moldaviji verjamem, da bili vsaj danes lahko rešeni brez pomoči. Republike Slovenije.

opomnite, ker krši red, kar se mene tiče na tej seji, zato ker zlorablja poslovnik in ne upošteva etičnega kodeksa, ne samo zato, zaradi njegovega odnosa, tukaj malo slabšalnega, pač

tako daleč pač mislim, da vendarle ni zašel. Sem pa pač opomnila, ja, da pač ni najbolj na mestu tole, ampak to je pa tudi vse. Ne bomo pa zdaj se spuščali še v servietke, pa ne vem kam vse no, lepo vas prosim vse skupaj Tako da malo miru v dvorani. Še kakšen interes za razpravo? Je še interes za razpravo? Torej ponovno začenjam s prijavo. Prijava poteka. In sicer, Andrej Hoivik, izvolite. Hvala lepa. Kar se tiče NRP, poglejte, jaz sem pa vesel, da je kolega Lisec izpostavil to, to je nenazadnje piar sporočilo z današnjega vladnega Odbora za gospodarstvo. In poglejte, spoštovana kolegica Tacer, gre za projekt digitalizacije, če me bo poslušala kolegica, seveda vzpostavili bodo digitalno orodje I-Forest, kjer bo Slovenija doprinesla 30 odstotkov sredstev in to v NRP 2022-2025, to pomeni, imamo 300 tisoč evrov, da že v letu 2025 pomagamo Republiki Moldaviji. Čestitke, da je večina izglasovala vstop v Evropsko unijo, hkrati pa prej trdite, da ne boste zagotovili, da bi v letu 2025 pisali bodoči pravniki, notarji, tožilci PDI na računalnik. No, glejte, lepo vas prosim.

izvrševanje PDI na računalnik ali pa gradnja interneta, povezave interneta do ruralnih območij. Tukaj, to nas pa jezi. Zato sem vesel, da je kolega Lisec prebral to in absolutno je sramotno, da potem niti enega amandmaja, vsaj tako je bilo s strani vladne koalicije slišati oziroma Vlade iz opozicije ne boste podprli. Toliko. Hvala.

med njimi je tudi Ministrstvo za zunanje zadeve, ki ima svoje mednarodne obveznosti in ne moremo se tako po domače pogovarjati, tukaj bi mi izpraznili in dali tja za tisto in tisto cesto. Ne gre in še ni bilo proračuna v preteklosti te naše republike, ga še ni bilo, pod nobeno vlado, da bi bili vsi zadovoljni in vsi srečni in da bi vse tisto, kar bi bilo treba postoriti, lahko postorili, ne moremo, ker je pač budžet zamejen in omejen, ampak dajmo se zavedati, da smo del mednarodne skupnosti. In da gre tudi za ugled Slovenije v svetu, v Evropi in da se ne moremo tako pogovarjati, kajne, tukaj zdaj pa neka Moldavija. Mislim, na tak način je to zvenelo, oprostite, ne moremo se tako pogovarjati. Prav je, da nudimo razvojno pomoč kot je prav, da se trudimo, da čim več naredimo doma, kar je treba narediti, ampak nobena vlada ne bo nikoli naredila vsega, zato pa pač gremo korak po koraku, nekako v prihodnost, upam, da v boljšo prihodnost vsi skupaj. Sprašujem, ali želi morda še kdo razpravljati? (Da.) Še želite razpravljati, ampak prosim, da ste konstruktivni. Pričenjam s prijavo. Začenjam prijavo. Prijava poteka. Andrej Hoivik, izvolite. hvala lepa. Poglejte, če boste šli pogledati digitalne indekse Republike Moldavije je veliko bolj napredna kot, v kakšnih segmentih, kot Republika Slovenija. In to kar je kolega Lisec izvajal, tudi kar sem jaz, ni bilo nič proti Republiki Moldaviji, ni bilo nič proti Ministrstvu za zunanje zadeve, samo opozorili smo, da je absurd, da se namenja preko organa Vlade, torej preko Odbora za gospodarstvo oziroma organa Vlade v NRP, ene projekte v vrednosti malo manj kot 290 tisoč evrov. Tukaj pa boste jutri zavračali naše amandmaje, kot po spisku, ki so pod to vrednostjo ali pa v okviru teh vrednosti, kjer bi pa šlo za slovenske državljane. Samo to smo izpostavili in ne sprevračati besed, tako kolega Lisca kot mojih besed. Samo to sem želel in seveda podpiramo tudi, da bo Moldavija uspešno čim prej postala članica Evropske unije. / znak za konec razprave/ če ne bi teh 300 tisoč evrov šlo v Republiko Moldavijo, bi pa šlo kam drugam v okviru razvojne pomoči in mednarodnega sodelovanja. Gotovo teh 300 tisoč evrov ne bi šlo za eno izmed vaših amandmajev, ki jih predlagate, zato, ker ima vsako ministrstvo svoje proračunske postavke in svoje obveznosti, ki jih znotraj svojih obveznosti seveda preko proračuna izpolnjuje. In ne morete se tako pogovarjati, zdaj dajete tam, mi pa ne moremo tam. Ne gre. Ja, ne gre, sem vam povedala. Tudi vaša Vlada, ko je delala proračune, ni mogla čisto vsega vsemu zadostiti, vsem potrebam, ni. Nobena vlada še do zdaj tega ni mogla, zato ker je pač to nemogoče, ker je potreb zmeraj več kot je na voljo sredstev, ampak ne morete pa zdaj izprazniti enem ministrstvu cel budžet za to, da boste vi imeli malo več nekje drugje, to pa seveda spet ne gre. Še enkrat, mednarodne obveze so mednarodne obveze in teh 300 tisoč evrov so strokovno ocenili kam bo šlo, če ne bi šlo v Moldavijo, bi pa šlo, ne vem, morda **22. TRAK: (SC) – 19.05** (nadaljevanje) kam drugam v neko drugo državo, gotovo pa ne ne vem za nek vaš amandma tamle. Tako da sprašujem... to postopkovno? Malo imam na sumu, da ne bo čisto postopkovno, ampak dajte se potruditi no. Izvolite. Bo, kajti ponovno je kolega uporabljal besede kot je absurdno, sramotno delovanje Ministrstva za zunanje zadeve, ko torej izpolnjuje svoje mednarodne obveznosti. to so obveznosti, ki jih ima naša država in zato menim, da seveda s tem krši red, obnašanja poslancev na tej seji in si zasluži opomin. In še enkrat poudarjam, seveda naj si zamisli, koliko milijonov, stotine bi lahko že prihranili, če ne bi neuporabnih ventilatorjev, to so šle desetine milijonov in milijonov, uporabljali serviet z elastikami in tako naprej. Tukaj je šlo za izpolnjevanje mednarodnih torej zavez naše države, Ministrstva za zunanje zadeve in je skrajno zavržno vaše obnašanje. In boljše, da ne gremo gledati kakšnih spiskov kam ste vi denar dajali. Zato menim, da si zasluži kolega opomin in da se neha puščati, da neprestano ponavljajo tukaj za svoje potem te zlepljenke, ki jih objavljajo na internetu, pač takšne razprave. Hvala. Glejte, spoštovana kolegica, opomina mu ne bom dala, sem opomnila v čem je pač, mislim nekako smo debatirali in razjasnili o čem je stvar. Zdaj, zaradi besede, kot je absurdno in kaj še še sramotno, ja, zaradi tega pa res ne bom dajala opomina, ker če ne, lahko tudi sama sebe kot poslanko ukinem tudi jaz kdaj rečem, da je kaj absurdno ali sramotno. Ne, pač tako je. In to vsi rečemo, tudi vi, kolegica, pa vsi pač uporabljamo te besede in to pa res ni, no. Dajte no, vsi skupaj. Saj sem vam pustila postopkovno, ker to ni bilo čisto postopkovno, ne, pa sem vas pustila, da ste si malo tudi vi olajšala dušo. Jaz razumem, da vas je razjezilo, mene je tudi, ampak dobro, vsak ima svoj pogled, saj zato smo konec koncev malo različni v tem parlamentu. Kolega Hoivik, kaj ste pa vi želel? Postopkovno tudi? Pa upam, da bo postopkovno, izvolite.

daste opomin kolegici Leni Grgurevič, ker točno ve, da je zmanjkalo časa in pač ne more razpravljati na točki NRP, zato sem jaz tudi se k postopkovnemu prijavil in predlagam, da jo opomnite, potem niti ne bom zahteval opomina, da naj ne zlorablja Poslovnika Državnega zbora. Ob tej priložnosti pa bom pohvalil, spoštovana kolegica Sukič, če sem bil takrat par tednov nazaj zelo, bom rekel, nejevoljen, ko ste se drli tam preko dvorane, vas pa danes pohvalim, da ste lepo obrazložili, da imamo poslanci opozicije tudi možnost uporabljati izraz kot so absurd in sramotno. Tako da, hvala podpredsednica. Ja, saj ne vem več, kaj naj rečem. Počaščena sem. Kolega, glejte tudi kolegici Grgurevič ne bom izrekla opomina, tudi ne bom insinuirala, da zlorablja Poslovnik z namenom, ker pač nima več časa za replike, replike, ker pač so ti naši postopkovni predlogi vedno nek hibrid med replikami, razpravami in postopkovnimi predlogi. Tudi vaš ni bil čisto postopkovni no pa pustimo. Zdaj sta se zmenila, jaz mislim vidva, sta se? Kolegica me več niti ne posluša, torej sta pomirjena. Želi morda še kdo razpravljati? Ne, ne želi. Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem to malo bolj burno razpravo. Glasovanje o Načrtu razvojnih programov bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili jutri v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Prehajamo na **3. TOČKO DNEVNEGA REDA

Prehajamo na obravnavo **splošnega dela dopolnjenega predloga proračuna**, in seveda sprašujem, ali želi kdo razpravljati? Vidim, da interes je, zato začenjam s prijavo. Prijava poteka.

ampak sem si danes drznil še enkrat pogledati predvsem splošni in posebni del proračuna za leto 2026. Jaz verjamem da bo slej ko prej prišlo do rebalansa, bodo te preoptimistične cifre, ki izhajajo predvsem na prihodkovni ravni, torej na davčni ravni, se enkrat zaustavile, ne bom rekel razblinile, ker očitno je želja to, da se prikaže, da bo to leto 2026, ki bo seveda, volilno leto, če se ne bo v letu 2025 ali pa morda v letu 2024, saj veste, v politiki nikoli ne veš, kaj se zgodi naslednje jutro na kakšni tiskovni konferenci. Tako da jaz mislim, da je ta proračun za leto 2025 preoptimističen. Mi pa dovolite, jaz sem gledal tudi magnetogram iz seje Odbora za finance, pa moram reči, da tudi ko smo danes razpravljali o proračunu za leto 2025, so se nekako vrtele ene iste oziroma podobne zgodbe, to je sistem plač v javnem sektorju, potem dolgotrajna oskrba, ukrepi na področju zdravstva, ukrepi na področju stanovanjske politike, ukrepi na področju investicij, naj si bo to na področju Ministrstva za infrastrukturo ali pa investicije na področju, če želite še enkrat, zdravstva, izobraževanja in ostalih zadev. Pa me zanima, spoštovana državna sekretarka, sam nisem našel notri tega tako napovedanega zakona za reševanje Šaleške doline, pa me zanima ali so v osnutku tega zakona, ki ga res pričakujemo, ker nas je strah predvsem finančnih posledic, notri samo vplivi na koledarsko leto 2025 ali pa so tudi finančne posledice za leto 2026. Druga stvar, ki me zanima, spoštovana državna sekretarka. Kakšen bo vpliv novega Zakona o sistemu plač v javnem sektorju na proračun v letu 2025? Upam, da nisem hud v teh svojih izvajanjih zaradi tega, ker želim koliko je plač, ker resnično upam, da imate vi v eni tabeli skupne podatke, da jaz ne iščem po vseh ministrstvih za koliko bo ta zakon vplival na plače v letu 2026. Glede dolgotrajne oskrbe. Bilo je rečeno po 1. 7. bo skoraj vse super fajn. Mene zanima ali proračun za leto 2026 sledi vsem tem velikodušnim besedam, predvsem s strani poslancev koalicije na tem področju. Naslednja stvar, ki me zanima pa je, glede na to, da vsako leto vsaj enkrat vprašam resornega ministra za zdravje, pa včasih tudi ministra za obrambo. Ali je v proračunu obljuba predsednika vlade, da bo do konca leta 2026 dovolj nakupov za področje reševanja helikopterske nujne medicinske pomoči? pomoči? Jaz moram reči, da sem pogledal vsaj to zadevo znotraj posebnega dela, ki se dotika zdravstva, pa nisem videl notri postavke, ki se ji reče nakup enega, dva, jaz celo upam štirih helikopterjev za področje nujne medicinske pomoči.

flik za leto 2026. Skratka, da se bo tempo glede na to, kar vidimo v predlogu sprememb proračuna za 25 in potem v predlogu proračuna za 26, skratka, da se bo sicer malo umiril Ta investicijski ciklus, ampak bo še vedno na visokem nivoju. Me pa tukaj zanima in upam, da morda prenesete na ministra za gospodarstvo vprašanje, kako on ocenjuje, da je njegovo ministrstvo ostalo skoraj brez tretjine, tretjina proračuna glede na leto 2025. In pa zanima me na področju izvrševanja kazenskih sankcij, saj veste, sprejemali smo interventni zakon, ko smo rekli, da bo v naslednjih letih za to področje ne samo na vsebinski ravni, predvsem pa na finančni ravni, veliko več sredstev. Ampak ko pogledamo postavke na področju Ministrstva za pravosodje, pa je glede na predlog sprememb proračuna za leto 2025 v predlogu proračuna za leto 2026 tretjino manj sredstev. Toliko bi imel jaz v svojem delu. Ne bom se dotikal razvoja podeželja, kjer je ministrica za kmetijstvo za 40 procentov oklestila to zelo pomembno razvojno komponento na podeželju, ker smo to predebatirali na seji Odbora za kmetijstvo, kot zainteresirano delovno telo. Se pa malo sprašujem ali je smotrno, da sta zmagovalca proračunskih postavk za leto 2025 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in pa Ministrstvo za solidarno prihodnost. Zakaj sem jo omenil? Ker upam, da nam v letu 2026 ne bo šlo tako slabo, da bosta ta dva ministrstva gonilni sili razvoja Republike Slovenije čez leto in pol oziroma čez dve leti. Najlepša hvala.

najprej uvodoma naj povem, da kot sem že tudi za spremembe proračuna 2025 dejal napovedujem s 25 odstotno verjetnostjo, da je danes ta proračunska seja zadnja, ko vodi vlado doktor Robert Golob, pa bomo videli čez eno leto, ali sem imel prav ali ne. Zdaj, zakaj to menim? Zaradi tega, ker imajo ljudje, državljani in državljanke v naši državi dovolj dodatnih davkov. In v letu 2026 bodo tako delojemalci, kot delodajalci, kot vsi upokojenci prispevali dodatno davščino in to je davek za dolgotrajno oskrbo. Sam se strinjam, da je dolgotrajna oskrba eden ključnih elementov dolgožive družbe, da jo je potrebno okrepiti, da jo je potrebno ustrezno financirati. Vendar spoštovani, kar vi predlagate v vašem predlogu zakona in tukaj sem vesel, da nam je vsaj državni sekretar z Ministrstva za solidarno prihodnost napovedal, da bo te prispevke pobiral ZZZS, torej Zavod za zdravstveno zavarovanje naše države. Ko pa se spomnimo, spoštovana podpredsednica, če samo malo opozorite tamle koalicijo, ker ne morem razpravljati, ker slišim trenutno gospo Novak, če lahko samo malo, Hvala. Res težko razpravljam, če o financah, ker so kompleksno področje, no, kje sem ostal? Torej, ZZZS bo prejemal ta sredstva. Če gremo malo v preteklost, je predsednik Vlade na eni novinarski konferenci govoril, kako bo ta Vlada kot prioriteto, kot prioriteto zajela v ta velik žakelj, ki ga opravlja ZZZS. In od te reforme ni niti r. Zakona, nismo še videli, ki bi urejal to področje, hkrati pa bodo zdaj naši državljani, naši upokojenci plačevali en odstotek svojih prihodkov za to veliko vrečo, ki se bo zdaj še povečala v letu 2026, torej od 1. 1.26 do 31. 12. **125. TRAK: več sto milijonov evrov iz tega naslova, iz enega odstotka od delodajalcev, iz enega odstotka od delojemalcev in od enega odstotka upokojencev. In ob tej priložnosti vabim vladno koalicijo, če bo prisluhnila tudi Zvezi društev upokojencev, da v petek podpre v prvem branju naš predlog zakona, ki črta 75 75 milijonov evrov letno, ki bi šli iz naslova enega odstotka neto pokojnin. In jaz mislim, da v letu 2026 s spremembami proračuna bo naslednja zagotovo desnosredinska vlada, Janševa vlada dobila teh 75 milijonov evrov drugje. Drugje, kjer se zdaj troši brez ene logike zelo na hitro ali pa na lepe oči. Zdaj, kar se tiče samih prihodkov, planirate jih v višini slabih 16 milijard evrov, torej rekordni prihodki - rekordni davki. Nenazadnje na postavki dohodnine 2,4 milijarde evrov, na postavki dohodka pravnih oseb skoraj 2 milijardi evrov. Ne pozabimo, to povečanje dohodkov s strani pravnih oseb ste uzakonili v Zakonu za odpravo posledic naravne nesreče iz leta 2023, ko ste dvignili davek z 19 na 22 odstotkov. Zdaj lahko se strinjamo, da je povprečje Evropske unije okoli 21 odstotkov, ampak ali se lahko hvalimo, da smo zdaj s tem dvigom nadpovprečni? Je to signal za tuje investitorje, pridite, Slovenija je nadpovprečno obdavčena na dohodek pravnih oseb? Mislim, da ne. In zato sam tega proračuna oziroma predloga proračuna za leto 2026 ne morem podpreti. Ne morem ga podpreti zaradi enega enostavnega dejstva. Ker v naši državi povečini živijo ljudje, ki znajo svobodno razmišljati, ki znajo svobodno ugotoviti, kam bo njihov denar šel. Zato je še enkrat in bom zopet izpostavil Zakon o dohodnini. Leta 2022 v tem Državnem zboru bila sprejeta mini davčna reforma, ki bi vsem dvignila neto plače, v letu 2025 pravzaprav bi vsak prejel eno neto plačo več na letni ravni. Prišla je vladna koalicija Roberta Goloba, tudi predsednik Vlade Robert Golob je v soočenjih aprila 2022 pred volitvami dejal, da bo Vlada zbrisala Zakon o dohodnini in to je tudi storila. Dvignila je davek s 15 odstotkov na 25 odstotkov za oddajanje profitnih stanovanj. In potem se Levica čudi, zakaj ni omogočanje mladim družinam, da bi ustrezno sploh šla v profitna stanovanja z normalnimi najemninami. Zato nekdo plača tudi do 1500 evrov za 76 kvadratnih metrov v Ljubljani. To sem danes izvedel, za najemnino 1500 evrov, spoštovani. 1500 evrov. Hkrati pa država ni sposobna - tukaj bi rekel, upam, da res dobimo sposobnega naslednjega guvernerja Banke Slovenije -, da bi omogočala ljudem to svobodo, da bi dobila kredit. Torej 1500 evrov ima ta družina, ne more pa dobiti kredita v višini 700 evrov. Kje živimo, spoštovani? Jaz razumem, še enkrat, leta 2019, ko so te zaostrene politike bile dane, so bili drugačni časi. V letu 2024 in tudi v letu 2026 je situacija popolnoma drugačna. Imeli smo covid krizo, imeli smo vojno v Ukrajini, imeli smo energetsko krizo, in ja, tudi ta aktualna Vlada ni imela lahkega dela, imeli smo tudi naravno nesrečo, najhujšo v zgodovini naše države. Ampak prosim, državna sekretarka, za vaš odgovor, kaj menite kot tudi potencialna guvernerka Banke Slovenije

Ali se na vašem ministrstvu pripravlja novela zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, ki bi omogočila, da bi država, ki ima 16 milijard evrov prihodkov, 16 milijard evrov prihodkov v letu 20 26, da bi omogočila, ne vem, dodatnih 200 milijonov evrov letno, da pomaga tem družinam, da mladim družinam, ki še niso kupili svojega stanovanja, ki imajo pač podpovprečno ali pa tik nad povprečno plačo in jim omogočila, pojdite na komercialne banke, država vam vam bo tu pomagala. In jaz res mislim, da bo zagotovo naslednja Vlada, desnosredinska Vlada to omogočila z interventnim zakonom, če je potrebno. Kajti, še enkrat poglejte, 1500 evrov mesečno plača družina, torej je sposobna plačati, da najame stanovanje, tro- ali štirisobno v centru Ljubljane. Ni pa možno, da bi dobila od ene komercialne banke 700 ali pa 800 evrov kredita, da bi lahko investirala v svoje profitno stanovanje. In kar se tiče še trošarin in seveda davka na dodano vrednost. Tukaj predvidevate slabih šest milijard evrov v letu 2026. Pravzaprav jaz lahko pozdravim to, kajti to pomeni, da bodo Slovenci in Slovenke imele, imeli plačo, da bodo lahko trošili, da bodo lahko plačevali storitve, dejavnosti, nenazadnje tudi blago in prinesli in krepili tudi javne finance. Vendar, ko pridemo na odhodkovno stran, tukaj pa nastane problem, to je pa na strani 4 splošnega dela. Predvidevate 17,1 milijardo evrov odhodkov. In če pogledamo, glavnina oziroma zelo velik del teh odhodkovne strani so plače in drugi izdatki zaposlenim v višini 1,73 milijarde evrov odhodkov. Kot sem dejal, sam nisem nasprotoval zakonu, ki ste ga sprejeli, vladna koalicija pred parimi dnevi, torej Zakonu o novem plačnem sistemu za javne uslužbence. Vendar ne pozabimo, od približno 1,1 milijona aktivnih državljanov jih je v javni upravi malo manj kot 200 tisoč oziroma 190 tisoč jih bo, se mi zdi, v letu 2026. In kaj je vladna koalicija oziroma Vlada naredila? Nominalno, v večini primerov nominalno je dvignila bruto plače, pravzaprav, s tem tudi bruto in tudi neto plače, da ne bo pomote, in s tem povečala odhodkovno stran, v večini seveda za javni sektor. Predsednik Vlade je enkrat na Gospodarski zbornici oziroma ob dogodku dejal, da če gospodarstveniki ali pa ljudje v gospodarstvu ne bodo zadovoljni, pridite v javno upravo, tukaj vas krvavo potrebujemo. Takrat je potem smeh bil v tisti dvorani. Jaz si želim kakovostne javne uprave. Jaz si želim, da bi veliko zaposlenih bilo v javni upravi, ki bi bila sistemska, ki bi funkcionirala. In jaz menim in tudi če bom poslanec v naslednjem sklicu Državnega zbora, ki bo realiziral proračun 2026, je moja zaveza že danes, da bom res težil in prepričeval, da se državna uprava ne glede na to kakšna masa plač bo, zniža, da se skrči, predvsem z vidika, da gre iz 20 ministrstev na maksimalno, ne vem, recimo 12, 13 ministrstev. Tako kot je tudi predsednik Vlade sam spoznal, čudežno, dobro leto nazaj, pa ga sta najbrž koalicijski poslanski stranki hitro utišali, ne, ne, Robi, to pa ne bo šlo takole, kajti mi imamo tudi svoje ministrstvo za solidarno prihodnost, mi imamo tudi svoje ministrstvo za visoko šolstvo, mi imamo tudi svoje ministrstvo zdaj za okolje, podnebje in energijo, ne moremo združevati teh ministrstev. Kajti, kaj je bil namen

da se zviša konto zaposlenih v javni upravi oziroma tukaj bolj direktno, v državni upravi in da, ko bo naslednja Vlada prišla, teh ljudi ne bo mogla prerazporediti oziroma jih ne bo mogla, ne bom rekel odpustiti, ampak bodo ostali tam, In predvsem, kar zdaj z zanimanjem opazujem, je kadrovanje na, na primer na Ministrstvu za kulturo, kadrovanje na Ministrstvu za solidarno prihodnost, ki se bo v letu 2026, če še ne bo prej volitev, kar najbrž bodo, ekspresno nadaljevalo, predvsem v tistem času pred, med volitvami in potem, nastopom nove, upam, da seveda in napovedujem, desnosredinske Vlade in kaj bo namen, kaj bo namen? Namen bo nagajanje tistih v desnosredinski Vladi in ustavljanje pomembnih projektov za našo državo, ki mora biti razvojno naravnana, ki mora krepiti gospodarstvo, ki mora krepiti aktivno mišljenje državljanov in državljank, svoj glas in svoj svojo pamet uporabiti za dobre stvari, da bo Slovenija druga Švica in da bo res druga Švica, bo zagotovo poskrbela naslednja desnosredinska vlada pod vodstvom četrtega takrat že predsednika Vlade, ki bo sestavljal to vlado in to bo gospod Janez Janša. Lahko se smejite, lahko zmajujete z glavo, da se to ne bo nikoli zgodilo. Verjamem, da vladna koalicija bo takrat pred volitvami, ki bodo kmalu, naredila vse, da do tega ne bo prišlo, vendar ljudje so spregledali, slogan svoboda je že izpet, kajti videli smo ne nazadnje tudi zadnjič na Odboru za kulturo včeraj, da je Svoboda pravzaprav

Govorim o letu 2026, ko bo realizacija tega proračuna zagotovo spremenjena oziroma bo potekal spremenjen proračun ali pa rebalans, ki ga bo naredila desnosredinska res svobodna Vlada, ki bo izvoljena s strani ljudi, državljanov in ne pravzaprav pravzaprav uličnega aktivizma, ki je prej vladal v letih 2020 in 2022 v naši državi. In spoštovana podpredsednica, zaključujem svojo uvodno razpravo k splošnemu delu. Jaz menim, da so nekateri poudarki pravzaprav, kar se tiče projektov na področju ljubiteljske kulture pozitivni. Tukaj bom pohvalil, da je nekaj bilo narejenega, da smo spravili to bilanco na šest milijonov evrov oziroma jo je vlada in tukaj bi pravzaprav jaz to podprl. Morda se javim še pri posebnem delu, ampak v večinskem delu, torej v 95 odstotkih proračuna pa Vlada pravzaprav ne daje te svobode državljanom, ki si jo zaslužijo, ampak daje tako imenovano diktaturo, kajti spet, ko smo v opoziciji predlagali konstruktivne amandmaje, je Vlada zapisala, ne, tega ne podpiramo, ker pač prihaja s strani opozicije. Želel pa bi si, da bi predvsem gibanje Svoboda res ravnala svobodno in tudi si vsaj prebralo naše amandmaje, jih upoštevalo in mislim, da tistih 0,5 odstotka kot smo danes že slišali s strani soimenjaka soimenjaka Andreja Poglajna, upoštevala in tudi potrdila. Toliko za enkrat. Hvala. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Spoštovani poslanec, jaz sem čisto fascinirana nad vašim preroškim navdihom, tako da upam, da boste tudi meni kaj šlogal v privatno, ker vidim, da to obvladate. vidite, v prihodnost, kajne? Mogoče samo eno malo opozorilo, da ljudje, državljani, ki protestirajo na ulicah, so tudi ljudje, no, oziroma državljani, pač to niso, ne vem, neka amorfna gmota nečesa. Sedaj pa ima besedo poslanka Andreja Kert. Izvolite. Hvala lepa. Ja, leto 2026, ki je proračunsko gledano, roko na srce, je še precej oddaljeno, ampak kajne, bili smo priča zdaj zelo zanimivi, ne vem, sploh ne vem, kaj bi temu rekla, pač nekemu, predstavitvi, predstavitvi kaj se bo zgodilo v prihodnosti, čez leto in pol ali pa ne vem kaj takega, kajne, predvsem pa mi je bila zanimiva njegova izjava,

ki so na demokratičnih volitvah šli volit, jih žaliti s tem, da če niso volili vas, da niso ljudje in državljani tega. Točno to ste izjavili, točno to ste izjavili, to ste izjavili. lahko si preberete, sem si zapisala: izvoljena, da bo desnosredinska, izvoljena od ljudi in državljanov in ne od tistih nekih pouličnih kolesarjev, ali kako je že bilo rečeno. Tako, da res, mislim kolega Hoivik, mislim da je prav, da bi se državljanom opravičili, ne meni, meni se ni potrebno nobeno drugo, ampak mislim, da bi bilo prav, to je zgolj kot medklic, grem naprej na to. Kar sem želela povedati. Pravzaprav ne, še ena stvar. Danes smo slišali toliko preroških besed o tem, kaj vse se bo zgodilo, ko se bo spremenila, ko bodo pač nove volitve in naj bi postala desnosredinska vlada tista, ki bo vodila, kaj vse bo storila in kaj bo vse drugače. Upam, da so si ljudje, da so ljudje poslušali, si zapisali in da bodo to tudi terjali, tako kot pač ne, ker jaz mislim, da smo danes v tem kratkem govoru slišali veliko več teh obljub, kot pa nam očitate, kaj smo mi obljubljali in kaj nismo kao storili, mislim pa, da se je veliko stvari zgodilo, samo ne priznate tega. Nočete priznati, ker pač to ni v vaši domeni. Grem naprej. To se pravi, kot sem že rekla, je proračunsko gledano leto 62, 2026 precej oddaljeno. Govorim seveda o tempu sprememb, ki smo jim priča v zadnjih letih, tako z globalnih političnih kot tudi z vidika podnebnih sprememb posledično tudi vseh naravnih katastrof, ki izhajajo iz vsega tega. Tisti, ki malo bolj podrobno spremljamo proračun, spremljamo tudi, naj temu rečem, kar redno odpiranje podprogramov, ki vsebujejo ogromna sredstva namenjena ravno soočanju z nepredvidenimi katastrofami, v zadnjih letih so nas kar po zaporedju srečevale te zadeve, najprej covid, potem energetska kriza, katastrofalne poplave, in te stvari vse blazno vplivajo na vse, kar se nam dogaja, tudi v proračunu. Živimo torej v času velikih negotovosti in čeprav se proračuni ob striktnem upoštevanju makroekonomskih izhodišč, ki jih pripravi UMAR, je vseeno pomirjujoče to, da se bo proračun za leto 2026 kasneje še enkrat kalibriral, da bo ustrezneje vključeval vse spremembe, tudi zakonodajne, ki se bodo zgodile v vmesnem času. Če se osredotočim na nekaj ključnih številk, v predlogu proračuna za leto 2026 načrtovanih 15,9 milijarde evrov prihodkov in 17,1 odhodkov, primanjkljaj je ocenjen v višini 1,2 milijardi evrov oziroma 1,6 odstotka bruto domačega proizvoda. Najprej naj omenim, da se v koaliciji zavedamo manjka učiteljskih kadrov, zato se v dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2026 v okviru finančnega načrta Ministrstva za vzgojo in izobraževanje zagotavljajo dodatne pravice porabe za štipendije za pedagoške poklice v višini 750 tisoč evrov. Sprememba je namenjena temu, da bo možno povečati število razpisanih štipendij iz 100 na 300. Z mehanizmom štipendiranja se bo motiviralo tako mlade za odločitev za učiteljski poklic. Zaradi pomanjkanja učiteljev in slabega odziva študentov na pretekle razpise za te štipendije, je pristojno ministrstvo v letu 2024 namreč spremenilo razpisne pogoje in zvišalo znesek štipendije z 200 na 300 evrov mesečno in s tem je število prijav znatno preseglo število razpisanih štipendij. Sedaj temu namenjamo dodatna sredstva in to se mi zdi zelo pomembno sporočilo. Zaradi pomembnosti vpliva, ki ga imajo državne naložbe na rast bruto domačega proizvoda, bomo tudi v letu 2026 nadaljevali na nivoju 5 odstotkov, kar je bistveno več od nivoja 3 odstotkov, kot je znesek teh investicij v sosednjih državah, seveda glede na bruto domači proizvod. Eno ključnih področij je za koalicijo reševanje stanovanjske politike. Temu bomo tudi v letu 2026 zagotovili 100 milijonov v B bilanci, to bo hkrati s številnimi vzporednimi koraki vsekakor prispevalo k temu, da se izboljšajo možnosti reševanja stanovanjske stiske mladih v naši državi.

dobil dejansko takšnega odziva, kot se je pričakovalo. Problem je v tem, da pogoji, ki so bili tam predvideni oziroma, ki so še vedno, dejansko niso tako vabljivi tudi za bančne ustanove. Tako da banke same ponujajo boljše pogoje mladim, kot pa če bi država še dala zraven svoje poroštvo. Torej, tukaj se je potrebno vprašati, ali je to smiseln ukrep ali je bolje kakšen drug ukrep? Mislim, da smo jih že kar nekaj sprejeli in tudi se že izvajajo. Znatna sredstva bomo namenili tudi področju znanosti, saj se zavedamo, da je vlaganje v znanost, razvoj in inovacije ključnega pomena za gospodarski razvoj ter ohranjanje in krepitev konkurenčnosti Slovenije. S tem namenom se v letu 2026 namenja preko 700 milijonov evrov, kar bo daleč največ do sedaj. Nadalje, občine bodo deležne dviga povprečnine v višino 775,29 evrov iz prvotnega predloga, ki je bil v višini 725. Naj na tem mestu ponovno omenim dopis Skupnosti občin Slovenije, v katerem to ocenjujejo kot soliden kompromis, ki zagotavlja večjo stabilnost financiranja občin. Seveda ta kompromis je seveda dodaten še en pomemben element, to je element novega izračuna še dodatnih sredstev, ki bodo dejansko občinam omogočile boljše preživetje in boljše delovanje. Za transfer v ZPIZ se v letu 2026 državnega proračuna namenja 1,6 milijarde evrov, v glavnem za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki pokojninske blagajne. Za transfer se v letu 2026 državnega proračuna namenja, to se pravi ZZZS se namenja pa 478 milijonov evrov. Za tekoče transfere v javne zavode so v letu 2026 predvidena sredstva v višini 3,4 milijarde evrov. Glavnina sredstev je namenjena področju izobraževanja, osnovnega šolstva, srednjega, splošnega, poklicnega šolstva ter višje in visokošolskega izobraževanja, torej se del plačne reforme odraža tudi v tem namenu, hkrati pa tudi nekako daje odgovor na tisto, kar je bilo prej zelo ozko povedano, da večina sredstev gre samo za plače. To ni res. Glede na vse našteto ocenjujem, da je proračun za leto 2026 sestavljen uravnoteženo, s pogledom v prihodnost, a vseeno upošteva tudi fiskalne omejitve, ki se po štirih letih ponovno vračajo in seveda podprla bom ta predlog proračuna. Hvala lepa.

predsednice Odbora za finance, narobe razumljen, da je zdaj rekla, kaj sem jaz dejal. Jaz sem zelo jasno povedal, da bo desnosredinska vlada izvoljena s strani ljudi in nisem dejal, da vaša levosredinska ali pa leva vlada ni bila izvoljena s strani ljudi, sem pa izpostavil, da je bila izvoljena, zaradi političnega uličnega aktivizma, kar je pa dejstvo preverljivo. Samo toliko sem hotel. Kar se pa tiče Zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, je pa tako, poglejte, dve leti in pol že vladate, pripravili bi novelo, naredili boljše pogoje za mlade, da bi se banke hitreje odločale. Jaz sem že takrat izpostavil, tudi ministra za finance sem vprašal in sam je, se mi zdi, da točno konec leta 2022 dejal, na Vladi pripravljamo nov zakon, ki bo rešil to. Spoštovana državna sekretarka, ali se tak zakon pripravlja ali je bilo to nakladanje, po domače ministra za finance? Jaz na edemokraciji takega zakonskega predloga še nisem videl. Toliko. Hvala. Spoštovani kolega, jaz predlagam, da si preberete magnetogram, kaj ste povedal, ker sem tudi jaz slišala kaj ste povedal in zato sem vas že delno opomnila, če se spomnite. Ločil ste državljane in ljudi, ki bodo izvolili desnosredinsko vlado od političnih aktivistov, ki po tem takem, implicitno povedano, pač niso ljudje. Tako da, to ste pač naredil, kolega, preberite si svoj magnetogram. Meni je zelo žal, ampak res malo ste prehitro včasih z besedami mogoče govorite hitreje kot mislite, ne vem kaj je z vami, ampak to ste rekel. Tako, da si preberite, prosim, magnetogram in si ne izmišljujte v replikah, da niste tega rekel. Naslednji ima besedo poslanec Rado Gladek. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Bom skušal biti hiter v mislih, pa počasen v besedi, da se **130. Za začetek bom tudi jaz nekaj napovedal, pa se nimam glih za napovedovalca prihodnosti ampak dejstvo je, da ta proračun bo, se pravi proračun za leto 2026 bo v večini upravljala neka druga vlada, pa katerakoli že bo, ne bo enaka kot je sedaj. To je pa skoraj zagotovo. To se najbrž lahko strinjamo.

negativnih situacij v svetu in okoli nas in je potem bilo to prezentirano, kot da smo zelo črnogledi in da ne vidimo nobene, bi rekel, pozitivne stvari. zdaj med to sejo, ko seveda imamo čas tudi malo brskati po spletu, pa spet odprem članek Poslovna konferenca v Portorožu in en uspešen podjetnik, trije podjetniki predstavljajo svojo zgodbo. In kaj eden od uspešnih podjetnikov pove? V Sloveniji imate med drugim problem s progresivno davčno lestvico. Kaj hočem reči? Ta proračun 2026, ko pa naj bi se zaključile neke reforme te vlade, ki so bile tako vehementno napovedane, pa potem umaknjene, pa sedaj jih dobimo po kapljicah, teh reform očitno ni. In ko gledam te številke, kot so že moji kolegi pred mano rekli, vidimo, ta davčni primež se bo nadaljeval. Se pravi, se ne bo popolnoma nič spremenilo do leta 2026, če ne bo prej kakšna druga vlada pa začela na davčnem področju kakšno drugo politiko, ker računate, da boste pač pobrali še za 680 milijonov več. Po Po drugi strani pa ta odhodkovni del pa, recimo, če ga primerjamo s 2025, ko govorimo o milijardi, pa odhodkovni del za 2026, ste pa nekako bolj zadržani, kar po eni strani pozdravljam. Ampak imam občutek, da mogoče je tudi ta proračun vse skupaj kot neka past za naslednjo Vlado, ki bo oziroma bom tako rekel no, se mi zdi, prej je državna sekretarka rekla, da nekateri razmišljamo, da je proračun samo neka matematika. Jaz se še kako dobro zavedam, da ni samo matematika, mogoče matematika je na koncu, ko se morajo vse postavke iziti. Vem, da je pred tem, pred tem veliko veliko pogajanj in veliko pregovarjanj komu, kaj, kako. Največji problem pa po mojem imate na tem dohodkovnem delu, ker če je dohodkovni del dober, kot ste rekli 99 procentov natančno predvidite, potem imate, bi rekel, bolj jasne okvirje in se lahko lažje gibljete oziroma določite to porabo. In jaz imam občutek, da je ta proračun za 2026 nekako umetno korigiran, ker se mi zdi, da je bil cilj, ker se sliši dobro, zmanjšujete oziroma načrtujete manjši primanjkljaj, milijardo 200 pa še nekaj oziroma samo 1,6 odstotka BDP. Tako, da, če ga primerjam s 2025 ne sledi temu vašemu razmišljanju, ne gre mi nekako skupaj, no, ko v 25 zelo optimistično investicijsko in tako naprej, pa, ste pa, se mi zdi dejansko bolj matematično gledali ta proračun, da bo izgled oziroma da bodo številke prave. Kot sem pa rekel, je pa dejstvo, da bo ta, da bo ta proračun neka druga vlada se z njim srečala in se bojim, da ne bo tako, kot zdaj poslušamo, kaj smo vam mi pustili leta 2022 in tako naprej, da zna biti tukaj kar nekaj težav potem s samim, s samim izpolnjevanjem. Pogrešam, mislim pričakoval bi ta zdravstveni del oziroma to zdravstveno reformo malo bolj vidno v teh zgodbah. Zdaj, dobro, pokojninska

kolikor slišimo, kako naj bi ta pokojninska reforma potekala, nek bolj dolgoročen proces oziroma naj bi, ukrep naj bi, posledice, pozitivne posledice te pokojninske reforme čutili malo kasneje, ampak kot rečeno, meni se zdi ta proračun matematični, no, enostavno sestavljen tako, da dosega neke te, bi rekel zunaj, na zunaj

marsikaj narediti, ker s takim tempom oziroma na tak način, sploh kar se tiče davčne politike in tako naprej, a ne, mislim, da te stvari na dolgi rok pač ne bodo peljale. Tako da jaz tudi, kot sem že prej v stališču povedal,

In sicer je prvi k besedi prijavljen Dušan Stojanović. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednica. Ja, zagotovo je proračun eden izmed najpomembnejših aktov, ki ga lahko kot poslanec v trajanju nekega nekega mandata Državnega zbora podpreš. Morda še kak pomemben zakon, morda tudi kakšna eventualno ustavna sprememba, kadar gre za dogovorjen ali pa, bom rekel, za politični konsenz in doseženo tako imenovano ustavno večino, vsekakor pa je to pač proračun. Zato je tudi danes tako dolga razprava in prav je, da si pač stvari povemo, je pa seveda tudi stvar konstruktivnosti, kako in na kakšen način o teh stvareh govorimo. Proračun definira to, kar smo kot država, proračun definira to, koliko sredstev namenjamo posameznim področjem, koliko investiramo, koliko spodbujamo, koliko zagotavljamo za razvoj in v resnici za naš obstoj, za našo državnost, če tako rečem. Začel bom pri poplavah, ker smo se že pri prejšnji točki dosti pogovarjali o tem, koliko sredstev je pravzaprav ta kataklizma Sloveniji nekako že odrezervirala že kar vnaprej. Ogromno proračunskih sredstev namenjamo poplavnim sanacijam. Jaz prihajam iz regije, kjer je to še vedno precejšen problem, zato bo Koroška v prihodnjih dveh letih deležna preko sto milijonov zgolj pri urejanju vodotokov, kar je, kar je nekajkrat več kot prej v mnogih desetletjih, da o sredstvih, ki so jih občine že prejele in še bodo, tudi ne govorim. Pri tem bi pa seveda apeliral tudi na pristojne službe tako na lokalnem kot tudi na državnem nivoju, da bi naredile vse pač, da ne bi prihajale, da ne do zamud in da bi se te stvari pač nekako čim hitreje odvijale. Zato pravzaprav tudi razpravljam pri tej točki, ker je pač, proračun za leto 2026 nekako omejuje tudi lokalne oblasti, tudi lokalne občinske svete, župane, ker se pač mandati lokalne samouprave v tem letu končajo.

boleče dotrajanosti naših koroških cest, ki so jih potem še pa seveda dodatno uničile tudi poplave in plazovi. Vesel pa bom seveda, če ne bomo samo krpali in vzpostavljali preteklega stanja, ampak gradili bolj kakovostno in trajneje, kar bo seveda dražje. Kajti jaz mislim, da nismo tako bogati, da bi gradili po ceni, čeprav morda na prvi pogled ceneje, pa vendarle v resnici ceneno in morda celo dvakrat gradili. Podpiram tudi, da se o investicijah v javno infrastrukturo načrtujejo tudi ukrepi trajnostne mobilnosti, kar smo tudi videli kar iz nekaj postavk, govorim seveda o širitvi kolesarske infrastrukture, po kateri je Koroška postala tudi že kar precej znana v zadnjem obdobju, govorimo o investicijah iz naslova teritorialnih, celostnih teritorialnih naložb, pa iz načrta za okrevanje in odpornost, pa še iz drugih mehanizmov, ki omogočajo razvoj malo bolj zapostavljenih območij naše države. Precej je tudi investicij na področju primarnega in sekundarnega zdravstva, pa za energetsko sanacijo javnih objektov, potem športno rekreativno infrastrukturo, veliko investicij na področju varovanja kulturne dediščine, precej je tudi pomoči gospodarskim družbam, ki načrtujejo investicije na Koroškem. Skupno bo v 12 koroških občinah v NRP v naslednjih dveh, treh, morda štirih letih, sem na hitro na račun tako preko 250 250 milijonov evrov, pa res nisem zelo podrobno sešteval. Gotovo bi v obeh delih proračunov našli še več sredstev. Proračuna seveda pa ljudje ne bomo nikoli povsem zadovoljni. Pomembno pa je, da se stvari odvijajo, da potekajo sanacijska dela in seveda tudi investicije. Tu pa seveda igrajo veliko vlogo tudi občine. Sredstev, ki jih je Koroška prejela iz naslova popoplavne sanacije, pa tu sploh nisem prešteval, ker je šlo takrat za preko sto milijonov intervencijskih in deloma tudi sanacijskih sredstev. Seveda pa je potrebno bdeti nad porabo, projekt izvajati transparentno, zakonito, predvsem tudi racionalno. Razmišljati pa jasno tudi o absorpcijski sposobnosti teh sredstev s strani lokalnih skupnosti in operative, ki bi pač te investicije v načrtovanih obdobjih lahko tudi izvedla. Pa nazaj k proračunu. mislim, da je dejansko zastavljen tako kot smo koalicijsko začrtali, upošteva tri glavne prioritete, na prvem mestu zdravstvo, na drugem mestu znanje, inovacije, infrastrukturo in gospodarstvo. Na tretjem mestu pa tudi varnost in odpornost. primanjkljaja je nekje na 2 odstotkih BDP, s tem, da se v drugem letu, torej leta 2026, ta primanjkljaj zmanjšuje na 1,2 milijardi oziroma 1,6 odstotka BDP, kar je pa tudi neka pomembna varovalka, ker pač res ne vemo kaj se bo v prihajajočem obdobju dogajalo v Evropi in v svetu. Se strinjam, da so stvari nekoliko nepredvidljive, ampak roko na srce, danes že ves čas razprave pravzaprav s strani opozicije poslušamo izključno črnoglede napovedi, ves čas v dvorani, pa ne vem, če sem slišal eno pozitivno stvar. Jaz se strinjam, res je, da kadar gre za neke negotove gospodarske obete je seveda potrebno proračun načrtovati bolj previdno. In temu pripisujem tudi zadržanost Fiskalnega sveta, predvsem zaradi globalne gospodarske situacije, negotovosti v odnosih EU-ZDA, Briksa, trenutno tudi zelo napetih mednarodno političnih in varnostnih situacij in vojnih žarišč, ki vplivajo predvsem na žal tudi na ceno energentov in podobno. Ampak prej dejala državna sekretarka magistrica Jazbec, ni pa bilo očitkov o netransparentni porabi, o zapravljaštvu, o nekih slabih praksah, nekih obvodih. In trenutni indikatorji so dobri. Neka negotovost pa seveda dejansko lahko pripelje do poslabšanja situacije. Podjetniki, podjetja, posamezniki plačujejo vedno manj davkov, kadar je, kadar gre za nek krč, kadar gre za neko,

gre seveda ogromno sredstev za sanacijo teh posledic. Inflacijskih pritiskov trenutno ni, če vemo, da smo na nični inflaciji in zaradi tega je pač vsakršno napovedovanje slabih gospodarskih **133. pravzaprav, na nek način neodgovorno, da ne rečem celo škodljivo. Trenutno je Slovenija pozitiven in dober igralec na trgih. Naj tako tudi ostane, zato pa je pomembno, da so gospodarske napovedi objektivne in da temeljijo na podatkih in na nekih kazalnikih, ki temu pa dejansko zdaj v tej situaciji tudi pritrjujejo, tako na nivoju Eurostata, OECD, mednarodnih finančnih institucij in tako dalje. Proračun bom seveda podprl. Če se vrnem še spet nekoliko na mojo domačo regijo. Lokalnim skupnostim tudi polagam na srce, da čim bolj modro načrtujejo porabo rekordno visoke povprečnine, ki jo občine pač dobijo, kar je pa tudi kot koalicijski ukrep velikanska večina občin tudi pozdravila. Jaz mislim, da ne more, vsaj kar se naše regije tiče, pa tudi kar se ostalih regij tiče, tej Vladi in tej koaliciji kdo očita, da ni fokusa na razvoju okolice, kar je prej eden od opozicijskih predhodnikov. Mi se še presneto zavedamo, kako se je peljati izven Ljubljane, koliko časa traja pot domov in koliko časa in koliko sklicev in vlad, pač neka regija ni bila deležna ustrezne pozornosti, zato si želim, da ta fokus, ki ga naklanja ta koalicija, ta vlada vlada tudi naši regiji ostane in da se še okrepi. Proračun, bom podprl, bi pa čestital seveda vsem pri njegovih, ki so sodelovali pri njegovi pripravi. Hvala lepa tudi v imenu vseh nas poslancev, tako opozicijskih kot koalicijskih, ki so skozi razprave ki smo skozi razprave pa na odborih tudi prispevali k nekemu okviru oblikovanja tega proračuna in je bil ta okvir recimo tudi neka osnova za oblikovanje proračunskih postavk pri pripravi tega pomembnega dokumenta. Hvala lepa. Hvala.